относно равносметка на програмен период 2007-2013 г. и визия за програмен период 2014-2020 г. на оперативните програми на Европейския съюз в Република България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 януари 2016 г. Постъпило е питане от народния представител Слави Бинев към Теменужка Петкова – министър на енергетиката, относно политиката по отношение на справяне с проблемите на пазара на природен газ в Република България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 януари 2016 г.

и изключването на винените лозя и виненото грозде от обхвата на така наречените „чувствителни сектори” на Мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 януари 2016 г. Писмени отговори за връчване от: - министър-председателя на Република България Бойко Борисов на въпрос от народния представител Димитър Дъбов; Димитър Дъбов; - заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народен представител Методи Андреев; - заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов; - заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Петър Славов; Петър Славов; - заместник министър-председателя и министър на труда и социална политика Ивайло Калфин на въпрос от народите представители Мартин Димитров и Петър Славов; - министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов; Петър Славов; - министъра на правосъдието Екатерина Захариева на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов; - министъра на външните работи Даниел Митов на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов; Петър Славов; - министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов; - министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос на двамата народни представители; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от двамата народни представители; - министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от двамата народни представители, които имат писмен отговор и от министъра на образованието и науката Тодор Танев, министъра на отбраната Николай Ненчев, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; съобщенията; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител на Настимир Ананиев; - министъра на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова на два въпроса от народния представител Михо Михов; Михо Михов; - министъра на отбраната Николай Ненчев на питане от народния представител Николай Белемезов; Белемезов; - министъра на отбраната Николай Ненчев на питането на Белемезов, отсъства колегата; - министъра на външните работи Даниел Митов на два въпроса от народните представители Валери Жаблянов и Димитър Дъбов;

Зафиров; - министъра на образованието и науката Тодор Танев на въпрос от народния представител Костадин Маков; Костадин Маков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Лъчезар Никифоров. Преминаваме към отговор на въпросите. Процедура – заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз, заедно с колегите Емил Райнов, Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов, сме отправили питане към министър Москов относно изпълнението на задължителния имунизационен календар. Виждате, че в последните дни има различни спекулации в медиите относно темата с ваксините, които се използвани за изпълнение на задължителната имунизация върху българските деца. В тази връзка, госпожо Председател, включването на министър Москов в дневния ред на парламентарния контрол днес е формално, тъй като времето няма да стигне до него, така че аз правя предложение той да бъде изтеглен веднага след министър Теменужка Петкова, тъй като, припомням Ви, смисълът на парламентарния контрол е да се дава отговор на актуални за обществото въпроси. Едва ли има по обсъждана тема тези дни от тази тема, така че криенето на министър Москов, криейки го, Вие не му помагате, мисля, че не помагате и на Вас по този начин. Уважаеми господин Бойчев, предложението Ви е недопустимо. Редът за парламентарен контрол се определя на принципа на ротацията с оглед участието на министрите в кабинета на премиера Борисов. Темата е коментирана на Председателски съвет. От името на Вашата парламентарна група постъпи предложение министър Лиляна Павлова да отговаря първа. Запознайте се със стенограмата, публична е, така че искането Ви е недопустимо. Първият въпрос към госпожа Петкова – министър на енергетиката, от народния представител Явор Хайтов, относно инвестиции в „Химко” – Враца. Слушаме Ви, господин Хайтов.

Уважаема госпожо Министър, „Химко” – Враца, е едно от структуроопределящите дружества на територията на община Враца и целия Врачански регион в близкото минало. Там работеха хиляди български граждани. Създаваше се невероятен продукт, а продукцията се продаваше в много страни извън България. Към настоящия момент, срещайки се все по-често с жители и граждани от областта, те ме информират, че има засилен интерес по отношение на закупване на активи на дружеството, – подчертавам, говорим за дружеството като функциониращо такова, а не за негови обособени части, които не могат да функционират съвкупно, тоест дружеството, което да произвежда краен продукт – химически торове. Направих няколко срещи и разбрах, че има съдебна процедура по несъстоятелност чрез синдик, като процедурата е преговори с потенциален купувач. И моят въпрос към Вас е: на каква фаза е съдебното производство? Известно ли Ви е да има инвеститорски интерес? Какво правите Вие като принципал на дружеството, за да съхраните активите, за да може то да бъде продадено по начин, по който да функционира, и най-важното – да създава работни места в Северозападна България? Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! В началото на своя отговор може би е важно да уточним това, че министърът на енергетиката няма законно установени правомощия относно дейността на дружеството „Химко” АД в несъстоятелност. Първоначалната продажба на дялове от дружеството започва през 1996 г. и приключва през 2004 г., тоест от тогава държавата няма участие в дружеството. С Решение от 6 юни 2012 г. на Софийския апелативен съд „Химко” АД е обявено в несъстоятелност, неговата дейност е прекратена и е назначен синдик. Както е известно, „Булгаргаз” ЕАД и Националната електрическа компания са най-големите кредитори на „Химко”, съответно с 60,4% или 52 млн. 562 хил. лв., и 23,5% или 20 млн. 527 хил. лв. от общите задължения на дружеството. След обявяване на несъстоятелността на дружеството двамата най-големи кредитори са извършили разходи по несъстоятелността в размер, както следва: „Булгаргаз” е извършил разходи за този период в размер 420 187 лв. и НЕК ЕАД, съответно разходи в размер на 163 826 лв. На обявените досега няколко търга за продажба на предприятието не са се явили кандидати, поради което синдикът, след разрешение на съда по несъстоятелността, е пристъпил към оценка и продажба на активи като цяло собственост на „Химко” АД при условията на чл. 718 от Търговския закон. Видно от поддържания от Министерството на икономиката бюлетин по чл. 717а, ал. 2 от Търговския закон на 23 декември 2015 г. е оповестена продажба по реда на чл. 718 от Търговския закон на имуществото на дружеството като цяло, насрочена за 20 януари 2016 г. На проведения търг на пряко договаряне на 20 януари 2016 г. се е явил един кандидат и след преговори той е избран за купувач. Надявам се с реализацията на тази продажба да се възстанови част от производството на „Химко” и съответно да се осигурят и работни места, които са изключително важни за района на Северозападна България. От друга страна, се надявам съответно и дружествата от енергетиката – Националната електрическа компания и „Булгаргаз”, да успеят да възстановят част от своите вземания, тъй като, както стана ясно, те са и най-големите кредитори на „Химко”. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, госпожо Председател. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Аз съм задал този въпрос преди повече от един месец и всъщност днес Вие ни информирахте, че процедурата е приключила, тоест моят въпрос към Вас се явява изключително актуален към настоящия момент. На мен не ми остава нищо друго освен да си пожелая, така както и хилядите врачани, предприятието да започне да работи и да функционира със своя пълен обем. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Хайтов. Дуплика ще ползвате ли, госпожо Петкова? Не. От името на Парламентарната група на „БСП лява България” – господин Янаки Стоилов. Госпожо Председател, госпожо Министър, госпожи и господа народни представители! Изявлението от името на нашата парламентарна група е за несъстоялата се реиндустриализация на Република България. В два последователни дни станаха известни два много важни факта. Единият е окончателната загуба от страна на държавата на възможността да предприеме действия за частично възстановяване на „Химко” – Враца, и точно на следващия ден вече дългоочакваната „информация” от руска страна за официалното преустановяване на проекта „Южен поток”. Тези две събития, случайно вероятно съвпадащи почти във времето, са много показателни за липсата на икономически перспективи в България. Аз не пренебрегвам това, че тук се развиват някакви фирми за аутсорсинг, с които се хвали президентът на Републиката, за това, че в отделни сектори има известни инвестиции, вече значително по ниски отколкото преди години, в индустриални и други производства, но България все повече губи икономически перспективи. И сега държавата е доведена до абсурдната ситуация, когато е основният кредитор в едно фалирало предприятие, основният взискател, който има да получава над 20 млн. лв., че не може да вземе тези активи и да прецени дали ефективно да развива и да възстановява икономическа дейност, или да разпродава тези остатъчни активи и най-накрая тя да бъде на печалба. Сега най доброто, което остава, е да очаква или да се моли на някой частен инвеститор да направи нещо, за да има производство, за да има работни места. Всъщност тук е големият въпрос – че гражданите в своята ежедневна потиснатост и безперспективност, тревожени от различни прояви, които засягат живота, здравето или честта на хората, спорадично се мобилизират, изразяват своето недоволство и протест, но няма как вече да се събере обществена енергия, за да се съберат няколко стотин или няколко хиляди души, за да защитят това, от което зависи техният живот, поминък и доходи за години и, бих казал, за десетилетия напред. Това е днешната българска стабилност – стабилността на отчаянието, на това, че подобно отчаяние не може да доведе до нещо друго, освен до някакъв взрив. Кога и по какъв начин е отделен въпрос – нещо, което ние не бихме желали да се случва, когато България в този все по-несигурен свят, в тази все по-трудна ситуация в Европейския съюз и на Балканите е поставена в най-високата степен на несигурност за своето бъдеще, така както не е била от времето още на края на XIX век. Това са българските реалности и ние, за съжаление, не виждаме смяната на управление след управление да решава тези въпроси. Те само се натрупват, само се задълбочават, само се сменят част от играчите, а тези, които са постоянни, са горе-долу едни и същи – изгодите са за тях, печалбите са за тях, а сметките се плащат от останалите български граждани. Затова именно ние трябва да си дадем сметка, че са необходими обществена енергия и политическо представителство, които да очертаят нов модел, който да залага развитие – икономическо, социална сигурност на хората и увереност, че законът може да бъде прилаган, защото всичко това, което става покрай и в съдебната власт, натискът, на който тя е подложена, като че ли е допълнително мотивиран от това да няма кой да защитава интересите на гражданите, интересите на истинския бизнес и да респектира всички, които злоупотребяват по един или друг начин с властта, независимо от какво естество. Това са големите въпроси и затова нашето разочарование е толкова силно, защото тук не става дума в чия политическа сметка ще бъдат вписани тези пасиви. Става дума за това, че ние като народ, страна и държава все повече губим перспектива и държавата, вместо да стане активен регулатор и участник в икономическия живот, продължава да наблюдава и да констатира процесите. Как е възможно едни неголеми бизнесмени със своята дейност да правят така, че да упражняват натиск върху пазара на лекарства, на горива и да свалят цените?! На Вас известно ли Ви е, че има държави в Европа, които сами се занимават с това нещо? Не само като регулация включително на цените – нещо, което в България вече се смята за някаква ерес, но главно чрез пазарното участие на държавата в чувствителни сектори, където очевидно има монополи и картели, защото не са необходими много средства в тези най печеливши дейности, но и извличащи най-големи печалби за сметка на мнозинството от хората, да се намесят държавата, общините и чрез своите икономически структури да покажат на българските граждани кое наистина е пазарно, кои са допустимите цени и как може да се развива конкурентна среда. Ето, ще стане тук пак поредният говорител, за

независимо от какви позиции всеки ще погледне на този въпрос, но той е реален. Затова, ако ние не започнем да търсим решения на тези проблеми, българските граждани да потърсят политици и партии, които могат да го направят, ще продължаваме да затъваме в безперспективността, отчаянието и рисковете за бъдещето на нашата родина. Това не е въпрос за ден, за седмици или дори за месеци. Това е голямата нерешена задача на България за модела, за конструкцията на икономическото и социалното развитие. След четвърт век деконструкция и деградация време е да се потърси път на развитие. Аз се обръщам към всички политически сили, които искат да бъдат наистина национални, наистина загрижени за развитието, които няма да са силно податливи на външни, на корпоративни и на други влияния, да направят необходимото – да дадат увереност на хората, да поискат от тях подкрепа за такива действия, защото без тях ние сме обречени на изоставане. Благодаря Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Наистина няма каква квалификация да дадете, поне не и състоятелна, тъй като Вашето отношение вече и към младите хора, и към хората, които искат да работят в полза на държавата си, е очевидно.

Тя е изразена в различни актове, в които личи абсолютна вялост, абсолютна липса на идеи, абсолютна липса на аргументация. Когато нямате какво да правите, с тези, с които се разделяхте и които бутнаха Вашето правителство, сега пак се прегърнахте, за да внасяте поредния вот на недоверие, който знаем как ще завърши. Но понеже говорим в цифри и числа, за да бъдем конкретни и коректни, можем малко да поговорим за Бюджет 2016 и какво се случи с него. Когато сега имаме милиарди излишък, в предишния Бюджет 2015, когато фалирахте банки и когато държавата беше на абсолютен дефицит, дефицит, когато държавата беше заплашена да влезе в процедури по санкции, когато на държавата й бяха спрени евросредствата, сега Вие да излизате и да говорите, и да поучавате с менторски тон какво трябвало да се прави в областта на фиска и бюджета, това е не само нагло, това е цинично! Приходите за предишната година са увеличени с 2 милиарда в бюджета, 5 милиарда са ДОО, 2,7 милиарда са повече за общините. Тогава, когато правихте измислени програми с 500 милиона и когато давахте 6 милиона за Столичната община, сравнено със стотици хиляди за няколко малки общини с няколко жители, и когато твърдяхте, че това е много социално, и само когато година по-късно същата тази БСП катастрофира в малките общини, какво да говорим повече?! Оценката е видима, оценката е налице! Повече от 3% ръст на икономиката за миналата година, 4,5% ръст на икономиката за тази година. Кога БСП и кога правителство на лява партия в България е можело да се похвали с това? Кога?

В инфраструктура ли, в реформи ли? Какви пенсии?! Петдесет милиона даде правителството за Коледа, още 50 милиона даде за Великден. Кой изплаща милиардите за увеличение на пенсиите след 2009 г.? Същото това увеличение, което Вие гласувахте с последния акт на Министерския съвет на правителството на Станишев 2009 г.

понижение на безработицата, ръст на работната заплата с 3,6%, ръст на пенсиите в следващите три години, считано от 1 юли всяка година по утвърденото швейцарско правило – нещо, което Вие не направихте и с което за четири години след 2009 г. загробихте държавата. Над 1 милиард излишък в края на април миналата година. Същият период за 2014 г. – само ще дам за сравнение – 864 милиона дефицит! Приходите и възстановените по оперативни програми средства –как се случват в правителствата на ГЕРБ, а в правителствата на БСП – не?! Ще Ви дам отговор. Просто приходи по оперативни програми в правителствата, доминирани от БСП, няма. Само за април миналата година Европейската комисия е възстановила на България почти 700 милиона към държавния бюджет – цифри, които за Вас няма как да бъдат понятни, защото Вие не работите с Европейския съюз. Вие работите със Северна Корея, работите със Сирия, изпращате там емисари и пратеници. В края на октомври излишъкът намалява, но продължава да е излишък, а не 2 милиарда дефицит, както за 2014 г. – октомври.

второто полугодие на 2015 г. контрабандата на цигари намалява с 22%. Самият бранш го отбелязва. Самият бранш казва, че покупката на тютюневи изделия се е повишила поради намаляването на контрабандата.

Ако се концентрираме в конкретни сфери, повече пари за здравеопазване, повече пари за образование, повече пари за инфраструктура, намален дефицит в Здравната каса. Доктор Райнов преди малко мина оттук. Той може предполагам да го потвърди. Намален три пъти дефицит в НЗОК в частта й за лекарства – 129 милиона повече за здравеопазване, 150 милиона повече за образование. Къде бяха тези средства тогава, когато управляваше социалната партия и когато искаше да инвестира в ключови за държавата направления, когато се хвалеше със социалните придобивки, които дава на населението? Какви бяха стъпките, с които се повишаваха социалните придобивки на населението по време на тройната коалиция на Какви бяха средствата тогава, които се инвестираха в тези ключови за държавата сектори? Осемдесет милиона повече заложени за учителски заплати – понеже коментирате, че не били давани средства за образование, че не бил поощряван трудът на хората. Финансиране качеството на висшето образование и събиране на повече пари чрез качество – нещо, което за Вас е непонятно, тъй като качеството, инвестицията в младите хора очевидно за БСП е нещо, което трябва да бъде подигравано, а младите хора са маргинализирани социални групи, към които Вие трябва да се отнасяте с недостатъчно уважение, да ги репликирате и по никакъв начин да не давате гласност на тези, които в утрешния ден ще изработват Вашите собствени пенсии. Увеличаване на минималната работна заплата. Продължавам със социалните мерки на така заклеймяваното от Вас дясно правителство. Минимална работна заплата – 420 лв., считано от 1 януари

добавки за Коледа и Великден за миналата година. Това са с 36 хиляди пенсионери повече предвид вдигането на прага на бедността в сравнение с 2014 г. Тоест с 36 хиляди ние сме увеличи пенсионерите, които са получили допълнително пари. Отново това дясно правителство, което Вие заклеймявате в неговите социални мерки. С какво повече да продължа в сферата на социалното, на инфраструктурата, здравеопазването, образованието, отбраната, на МВР или на какво повече?! Къде са успехите на БСП? Успехите на БСП са в нулата спечелени общини, успехите на БСП са в поредните скандали в една община, която сега няма да назова, но в която ръководството на БСП отиде, за да провери как се случват нещата, където децата и малолетните бяха обект на други вмешателства. Така че от тази трибуна да се размахва пръст, да се поучава и да се говори тогава, когато очевидно си провален,

да поучаваш и да говориш! Тогава просто трябва да стоиш, да гледаш как се прави истинска политика, ориентирана към хората, да се учиш и когато имаш грешки – да ги признаваш, да излизаш с чиста съвест и да казваш: „Да, аз сгреших”, но не и да подвикваш и да се подиграваш с това, което самият ти не можеш да направиш. Защото това е БСП – куха и празна демагогия, която няма какво повече да предложи като политика, като мерки и като действие, започва да лъже, да си измисля, да си поглежда през червените очила

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Вземам процедура по начина на водене, за да не се говорят откровени лъжи от трибуната на това най-високо място! Откровени лъжи за здравеопазването, в което всеки българин вижда ежедневно какво се случва. И когато говорехме за лъжите – колко много ГЕРБ бил направил в областта на здравеопазването, бих задал един въпрос, който го задавам

за предстоящата либерализация на енергийния пазар. Заповядайте, господин Тренчев.

След обявяването на планираната пълна либерализация на енергийния пазар в България в общественото пространство се създаде теза, че вследствие на свободния енергиен пазар цената на електроенергията за битовите потребители ще бъде увеличена. Генерално с това върви обратно на принципите на либерализация, но все пак Вие от ефира, мисля, че на Българското национално радио, заявихте, че е възможно повишаване на цената вследствие на планираната либерализация. Според част от информацията, която се появи, увеличението на цената на електроенергията ще бъде между 30 и 35% за крайния битов потребител. Всичко това създава предпоставки за напрежение сред обществото. с това считам, че е съвсем закономерно крайният потребител да бъде добре информиран за смисъла, ползите и рисковете от либерализацията, тъй като, смятам, че голяма част от потребителите не я разбират. Въпросът ми е следният: планира ли Министерството на енергетиката провеждане на активна и масова медийна, информационна, разяснителна кампания, която да информира крайните потребители за смисъла, ползите и рисковете от повишаването на цената на тока вследствие на предстоящата либерализация на енергийния пазар? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Преминаването към пълна либерализация на електроенергийния пазар в страната е процес, който стартира с известно закъснение у нас – България е една от последните страни – членки на Европейския съюз, която не е либерализирала напълно своя електроенергиен пазар. За екипа на Министерството на енергетиката е безспорно ясно, че процес, който ще постави енергийния отрасъл в коренно различна ситуация, е съпроводен с много въпросителни за потребителите. Това обуславя необходимостта от активна и подробна разяснителна кампания, която да изясни всички въпроси и да предпази хората от евентуални страхове, които могат да попречат на успешното преминаване към пълна либерализация на пазара. С пълната либерализация на пазара ще бъдат постигнати две основни цели: на първо място, цената на електрическата енергия ще се определя на пазарен принцип от търсенето и предлагането и, на второ място – потребителите ще имат възможност сами да избират доставчика на електрическа енергия, което от своя страна ще доведе до конкуренция между търговците, респективно предлаганите от тях оферти. През изминалата година – през месеците ноември и декември, Министерството на енергетиката инициира и проведе първата част от разяснителната кампания за потребителите. Съвместни екипи от Министерството на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, Българският енергиен холдинг, Електроенергийният системен оператор, Българската независима енергийна борса и електроразпределителните дружества посетиха всички 28 областни центрове в страната, за да разяснят пред заинтересованите страни какво предстои на пазара на електроенергия през тази година. Разяснителните срещи бяха отворени за граждани и потребителски организации и се проведоха в сградите на съответните областни администрации. По време на срещите специалистите отговориха на множество въпроси: какво означава за потребителите свободният пазар на електроенергия; кога може да бъде сменен доставчикът; трябва ли да се заплаща такса за това; задължително ли е, има ли риск при смяна на доставчика потребителят да остане без електрозахранване; как оперира енергийната борса и много други въпроси? Разбира се, това е само началото на разяснителната кампания. В края на месец април предстои да бъде финализиран докладът на Световната банка, свързан с избора на модел за либерализация. След като имаме яснота за модела, ще инициираме втория етап от разяснителната кампания, който ще съдържа детайли, свързани с процеса по пълна либерализация на електроенергийния пазар. В този процес изключително важен е въпросът, свързан със защитата на уязвимите потребители. Отчитайки значимостта на тази тема Министерството на енергетиката съвместно с Главна дирекция „Енергетика” на Европейската комисия сформира съвместна работна група, която до края на месец април трябва да даде дефиниция на понятието „уязвим потребител”, да определи критериите за идентифициране на тези лица и да разработи мерки за тяхната защита. Всички тези изключително важни въпроси безспорно трябва и ще бъдат доведени до знанието на българските потребители чрез провеждането на разяснителна кампания, която Министерството на енергетиката ще инициира и проведе. Целта ни е да достигнем до максимално широк кръг потребители с максимално детайлна и пълна информация по зададените от тях въпроси. Благодаря Ви за вниманието. Уважаема госпожо Председател, скъпи колеги! Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за Вашия отговор. Права сте в частта, в която казахте, че либерализацията в България закъснява. Но тя не само закъсня, тя ужасяващо много закъсня. Един от големите проблеми на последните 25 години е неясното ценообразуване и аз наистина много се радвам, че най-накрая ще имаме пазар, ще имаме борса и може би ще се изсветли процесът на ценообразуване на тока в България – изключително важно. По отношение на разяснителната кампания. Това, което Вие казахте, е хубаво и правилно, но от срещите, които Вие инициирате и на които гражданите трябва да дойдат, те трябва да проявят проактивност от тяхна страна в частта, в която те трябва да дойдат. Според мен усилията на Министерството, на КЕВР, въобще на всички, които са свързани с този процес, трябва да е как Вие да стигнете до тях. Дори и те самите, така да се каже, да не желаят да проявят тази проактивност да се информират, Вие трябва да стигнете до всеки един дом и до всеки един гражданин, защото потенциалът за социално неспокойство, за нарушаване на мантрата, която и за ГЕРБ е толкова важна – „стабилност”, е налице. Според мен трябва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

Това, разбира се, е една от основните причини за формираните финансови дисбаланси в системата, които са един от генералните въпроси, които трябва да решим. Това, което мога да кажа с радост, е, че Българската независима електроенергийна борса вече е факт. От 19 януари борсата работи в реално време с реални сделки, налице са производители, купувачи на електрическа енергия. Пазарът на електрическата енергия в България вече е факт. Разбира се, той тепърва трябва да се развива, имаме още много дълъг път да извървим, но първата и най-важната трябва да предхожда пълната либерализация на пазара, е направена. Другата много важна тема е за уязвимите потребители, за хората, за които наистина държавата трябва да се погрижи. Трябва да видим кои са те, да определим критериите, по които да ги разпознаем и да набележим мерките за тяхната защита. Това, което Вие казвате по отношение на необходимостта тази информация да стигне до всеки български гражданин, напълно съм съгласна с Вас. Това ще бъде така, повярвайте ми. Както вече отбелязах, необходимо е да имаме яснота за модела за либерализация на пазара, който ще стане факт Световната банка, с която институция имаме сключен договор именно да разработим модела за либерализирания пазар. Когато са ясни всички компоненти на този модел, когато е ясна цялата схема, целият процес, който трябва да извървим – и потребители, и производители, и доставчици на електрическа енергия, тогава тази информация ще бъде достояние на всички български граждани и ние ще се погрижим и това ще бъде така със сигурност. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Министър. Следва въпрос на народния представител Явор Хайтов относно аварии в електроразпределителната и преносната система и прекъсване на електрозахранването на над 500 хил. домакинства. Заповядайте. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател! Надявам се, че този мой втори въпрос няма да предизвика отново тази оживена дискусия, която възникна след първия. По същество. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги, по време на блицконтрола на 13 януари тази година попитах вицепремиера господин Томислав Дончев: какви мерки предприема държавата, за да гарантира доставките на електричество на хората в Северозападна България? Въпросът ми беше по повод на това, че вследствие на ниските температури и ледения дъжд на 6 февруари тази година повече от 15 хиляди абоната от над 30 населени места в областите Монтана, Враца, Ловеч и Плевен останаха без без електричество в мразовитата сутрин на шести и седми януари? Господин Дончев ме увери, че правителството прави всичко необходимо, за да гарантира доставките на електричество и че държавата ще мобилизира всички свои ресурси и сили, за да не допусне подобни кризи. Няколко дни след моя въпрос – на 17 и 18 януари, около 500 хил. български домакинства от цялата страна отново останаха без електричество, като при някои от тях електрозахранването беше прекъснато за повече от 36 часа. По този начин те останаха на студено и тъмно в най-мразовитите дни на годината. Моят въпрос към Вас, уважаема госпожо Министър, е: какви действия предприема държавата, за да не допусне подобни аварии при всяко усложняване на метереологичната обстановка? Следите ли как електроразпределителните дружества изпълняват своите договори и дали инвестират средствата за профилактика на тези съоръжения, които доставят електричество на гражданите? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

тежката зимна обстановка, възникнала в периода 17 – 19 януари 2016 г. в редица области на страната, остави без електрическо захранване множество населени места и абонати. Дежурните екипи на дружествата от системата на Министерството на енергетиката обработваха и изпращаха необходимата информация за хода на ситуацията. За по-добрата координация на ремонтно-възстановителните дейности в трите ЕРП-та бяха формирани и функционираха кризисни щабове, които бяха в непрекъснат контакт с местните и централни власти. Накратко, развитието на обстановката бе следното. На 17 януари 2016 г. без електрическо захранване на територията на трите електроразпределителни предприятия бяха общо 1144 населени места и 339 хил. 775 броя абонати. На 18 януари 2016 г. към 17,30 ч. без електрозахранване – по данни на трите ЕРП-та, бяха общо 183 населени места и 35 хил. 416 броя абонати. На 19 януари – по информация на „ЧЕЗ Разпределение България”, в началото на деня без захранване бяха 31 селища на територията на ЧЕЗ с 4862 абоната, за които до края на деня беше възстановено нормалното електрозахранване. към 16,00 ч. на 19 януари 2016 г. обстановката вече беше нормализирана и нямаше населени места без електрическо захранване. За справяне с кризисната ситуация от трите електроразпределителни предприятия и Електроенергийния системен оператор работеха общо над 1500 екипа с над 400 броя техника. Благодарение на адекватната и навременна реакция за по-малко от 72 часа ситуацията в цялата страна беше овладяна. Бих искала да използвам възможността и да благодаря на тези екипи, които работеха по овладяване на кризисната ситуация. Тук е мястото да отбележа и това, че работихме изключително добре и в пълна координация с колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура”, Министерството на вътрешните работи, с местната власт, с областните управители, така че можахме да реагираме наистина бързо и адекватно и да овладеем ситуацията. Така създалата се кризисна ситуация ясно показва, че предприетите през 2015 г. превантивни мерки са били адекватни и навременни. Искам само да припомня, че в началото на месец март 2015 г. отново имаше много тежка ситуация с повреди повреди по електропроводите – скъсани електропроводи, хиляди хора останаха без електрическо захранване, но веднага след това бяха предприети необходимите действия от страна на изпълнителната власт и Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството направихме промяна в наредбата, свързана със сервитутите на енергийните обекти. Това, разбира се, ни даде възможност – и на електроразпределителните предприятия, и на ЕСО – по своя инициатива, да предприемат действия по отношение разширяването на сервитутите на енергийните обекти. Друга много важна мярка, която предприехме, е, че през месец септември и месец октомври Министерството на енергетиката сформира екипи, които извършиха инспекции на трите електроразпределителни предприятия и Електроенергийния системен оператор, с оглед да проверим каква е тяхната готовност за есенно-зимния сезон. Това, което установихме на място, показа, че трите ЕРП-та и Електроенергийния системен оператор имат много по-добра подготовка за предстоящия есенно-зимен сезон. Аз смятам, че тази реакция, която показаха и трите ЕРП-та, и ЕСО, и Министерството на енергетиката в този момент, показва наистина, че мерките, които са предприети, са били адекватни и те дадоха резултат. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Госпожо Министър, по никакъв начин не мога да се съглася с казаното от Вас, че предприетите мерки са достатъчни и че проблемите се решават по нормален начин. Самата Вие в своя отговор споменахте, че над 1700 населени места са останали без електрическо снабдяване в тези най-мразовити дни на годината. Считам, че Вашата контролна функция трябва да се засили и да се проследи дали наистина се извършват тези необходими действия от страна на електроразпределителните дружества за инвестиции и за нормално снабдяване на електричество на гражданите. Аз се присъединявам към благодарностите на екипите, които помагаха за решаване на тези проблеми. Тези хора почти цяло денонощие бяха на място, самата Вие бяхте и в моя изборен район, така че усилията са налице, но контролът не е достатъчен. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Уважаеми господин Хайтов, населените места без електрическо захранване в периода 17 – 19 януари бяха 1144 и 339 хил. абонати бяха без електрическо захранване, но това всъщност не е най-важното. Аз съм абсолютно съгласна с Вас, че контролът е много важна мярка в тази ситуация и наистина държавата, Министерството на енергетиката и колегите от другите ведомства, които имат отношение към този процес, правим всичко необходимо, така че този контрол да бъде наистина засилен. И в момента екипи на Министерството на енергетиката и на Комисията за енергийно и водно регулиране извършват проверки в трите електроразпределителни предприятия по отношение на отчитането – отчетният период за използваната електрическа енергия от гражданите и съответно периодичността, в които фактурите за сметките за електрическа енергия трябва да бъдат изготвени. Знаете, че съгласно нормативно установения ред този срок не може да бъде по-дълъг от 31 дни. дни. Така че колегите и в момента са на място, даже аз сега оттук тръгвам за територията на EVN, за да видя на място как протича този процес. Повярвайте, правим всичко възможно държавата да бъде на своето място и да упражнява своите контролни правомощия. Разбира се, винаги има какво да се желае, но работим активно в тази посока. Благодаря Ви. и аз Ви благодаря за участието в днешния парламентарен контрол. Минаваме към отговорите на министъра на икономиката Божидар Лукарски, който ще отговори на първия въпрос на господин Слави Бинев, относно образуването на картели в сектор „Горива”.

Неотдавна министър-председателят заяви, че са налице индикации за съществуване на картелни споразумения в сектора „Горива”, което означава, че следва да се обърне сериозно внимание на този въпрос, тъй като той е Ваш шеф. Или това означава, че темата трябва да бъде повдигната, или че трябва да бъде заметена, или да се подсети някой?! Не знам точно. Комисията за защита на конкуренцията е натоварена със задачата да следи за картелните споразумения, но все пак основно задължение на министъра е да ръководи, координира и контролира политика в областта на икономиката. Нима търговията с горива не е една от особено важните сфери за нашата икономика, господин Министър? Картелните споразумения водят до изкуствено увеличаване на цените на горивата, които и без това са много високи на фона на българския стандарт. Смятам, че Министерството на икономиката трябва да покаже по-голяма решителност в борбата с картелите, защото бездействието само води до влошаване на проблема. Бих желал да Ви попитам: какви мерки ще предприеме Министерството на икономиката, за да се намали опасността от възникване на картели, или тяхното запазване, в сектор „Горива”, както и в други сектори на икономиката? Как ще се предотврати изкуственото повишаване на цените? Благодаря Благодаря Ви, господин Бинев. За отговор – министър Лукарски.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 в пазарни условия цените на стоките и услугите се определят чрез свободно взаимодействие между търсенето и предлагането. Министерството на икономиката законово няма функциите на регулатор на пазара на горива в страната. Пазарът е свободен и цените се определят на пазарен принцип. Съгласно действащото в Република България законодателство, функциите по наблюдение на пазара и предприемането на действия за предотвратяване създаването на условия за възникване на забранени споразумения, картели и злоупотреби с монополно или господстващо положение, са единствено в правомощията на Комисията за защита на конкуренцията. Съгласно Закона за защита на конкуренцията КЗК е органът, който установява подобни нарушения, както и такива по чл. 101 и чл. 102 от договора за функциониране на Европейския съюз. Законът е такъв. В случай че Вие имате друга визия, винаги можете да упражните своето конституционно право на законодателна инициатива. В компетенциите съгласно законодателството, на Министерството на икономиката по отношение на пазара на горива попадат следните правомощия: извършване на метрологичен контрол на средствата за измерване; първоначални и последващи проверки и метрологична експертиза на средствата за измерване; осигуряване на проходимост на измерванията в страната чрез калибриране, както и част от функциите на Българския институт по метрология и извършване на контрол на качеството на течните горива; технически надзор на съоръженията с повишена опасност; метрологичен контрол и надзор. Това са част от функциите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Тоест, Министерството на икономиката посредством БИМ и ДАМТ – двете агенции, за които споменах по-горе, се грижи за защита на интересите на потребителите по отношение на коректното отчитане на зареденото гориво и за качеството на горивата, предлагани на търговските обекти за течни горива. Нямаме компетенциите за регулация на пазара на цените. Благодаря за вниманието.

Господин Министър, упражнявам точно конституционното си право да задавам въпроси, от които обществото се вълнува в момента. Искам наистина да излезете и да повторите, че нямате никакво отношение към търговията с горива в България и че Вашето Министерство няма абсолютно никакви ангажименти към тази търговия. Всъщност това е част от икономическите проблеми на България, тъй като много добре знаете, че всяка една индустрия и икономика на страната зависи до голяма степен и от енергетиката и цените на горивата. Всъщност те са едни от основните компоненти, които формират цената на един продукт извън труда. Така че ще Ви помоля после да излезете и да кажете, че нямате абсолютно нищо общо с търговията на горива в страната. Хубаво би било да имате предвид какво се случва във Варна. Знаете много добре, че там има начини, по които се доказва, че цените са наистина изключително високи и изкуствено завишени. Дуплика, господин Лукарски. Не съм казал, че нямам отношение към пазара на горива. Казах Ви по отношение качеството и количеството, които сипваме в нашите резервоари, да, Министерството на икономиката чрез двете агенции – чрез Българския институт по метрология и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, има отношение. Министерството на икономиката няма правни възможности да оказва влияние върху цените на пазара на горива. Не върху пазара на горива, а само върху цените, господин Бинев. Внимавайте в това, което Ви отговарям! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ на народния представител Слави Бинев относно провалено участие на Република България на световно изложение за недвижими имоти „Експо Мюнхен 2015”. Госпожо Председател, уважаеми колеги, господин Министър! Във връзка с първия въпрос, тъй като нямам възможност да Ви отговоря, нямам допълнително време, в което да Ви отговоря, искам да Ви кажа, че всъщност не съм чул някога Министерството или Вие да повдигнете въпрос, който така или иначе вълнува обществото. Вие се държите като фарисей или като Садокей, който гледа буквите и числата, без да се взира в смисъла на това, което изпълнява Министерството. Вие трябва да имате позиция по този въпрос. Никой не е казал, че трябва да контролирате цените или имате право, или нямате право. Ама никой не е чул и да имате мнение по този въпрос, който вълнува обществото! Така че да се криете единствено зад цифрите или тази или онази комисия, е несериозно и не е в приоритетите и позицията на един министър, който трябва да удари по масата и да каже къде са проблемите. Така си мисля аз. Вие можете да се опитвате да ме иронизирате, но трябва да Ви кажа, че тази ирония е на гърба на българския народ. Вие го знаете. Относно втория ми въпрос. Преди време беше пропиляна уникална възможност за осигуряване на нов пазар на българската селскостопанска продукция с проваленото участие в „Експо Милано 2015 г.”. Съдейки по направеното и по отношение на „Експо Мюнхен 2015 г.”, като че ли Министерството на икономиката не провежда целенасочена политика за популяризирането на българския икономически потенциал. Нима това не е важно за икономическото ни развитие, господин Министър? На световното изложение се наблюдаваше изключително посредствено българско присъствие, а предлаганите от нас услуги нямаха никаква връзка със сферата на недвижимите имоти. Считам, че в Министерството трябва да извлекат необходимите поуки, да се избегнат нови провали и в края на краищата да не се излагаме пред потенциалните чужди инвеститори, господин Министър. В този контекст Ви питам дали е била осъществена подготовка на участието на Република България на световното изложение за недвижими имоти „Експо Мюнхен 2015 г.”? Какви са резултатите и каква е Вашата оценка за българското представяне?

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бинев, националното участие на български фирми на изложение в чужбина се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, която е към Министерството на икономиката. Това се случва по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, който е финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспобността на българската икономика 2007 – 2013 г.”. Участията се провеждат на база на утвърдена индикативна програма по предварително одобрени сектори. В конкретния случай „Експо Реал”, за което Вие говорите, като изложение за недвижима собственост е извън обхвата на индикативната програма, която не включва сектора на недвижимите имоти, респективно от страна на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия не е инициирана подготовка за участие на български фирми с национален щанд. От 2013 г. българските компании участват с общ щанд на това международно изложение, като той се организира от официалното представителство на „Панаир Мюнхен” за България към Германо-българската индустриално-търговска камара. През 2015 г. България отново участва с общ щанд на изложението, организиран от представителството на „Панаир Мюнхен”, като проекти са представени от три български инвестиционни компании в сферата на недвижимите имоти. По информация от представителството на „Панаир Мюнхен”, българските компании са дали положителна оценка на участието си в изложението. Официалното представителство на „Панаир Мюнхен” за България планира да организира общ български щанд и на следващото издание на „Експо Реал” от 4 до 6 октомври тази година. По отношение на втората част от въпроса Ви за това какво се прави за привличане на чужди инвестиции и икономически партньори, бих искал да Ви уверя, че Министерството на икономиката предприема редица активни мерки за подобряване на средата чрез по-нататъшно облекчаване на регулаторната рамка и административната тежест. Паралелно провеждаме външно-икономическа политика, насочена към разширяване на пазарното присъствие, подпомагането на българските производители и износители и подобряването на условията за достъп до чужди пазари. Нашата цел е да се подпомогне преструктурирането на българския износ към средно и високотехнологично чрез приоритетно развитие на експортно ориентирани сектори, които осигуряват висока добавена стойност, повишена конкурентоспособност на българската икономика. Във връзка с инвестициите – това е важен приоритет за нас, и провеждане на проактивна инвестиционна политика, насочена към насърчаване на инвестиции в сектори с висока добавена стойност и в иновативни предприятия, което е и следващият Ви въпрос. За разширяване на съществуващия търговско-икономически потенциал, откриване на нови пазарни ниши и намиране на инвестиционни партньори работят активно службите за търговско-икономически въпроси зад граница, които популяризират България като атрактивен бизнес и инвестиционна дестинация и осигуряват навременна и пълноценна подкрепа за привличане на инвеститори. Като

Господин Министър, не знам какви са Вашите бизнес успехи, но едно от най-важните неща във всеки един бизнес е да се види финансовият смисъл на всяко едно действие. когато се участва в една експозиция, в едно бъдещо представяне, изключително важно е да се види какви пари са изразходвани и какво се е случило чрез тях. Ефективността на тези средства давам Ви един съвет, не за друго, а защото имам наистина чувството, че се нуждаете от съвети, и то от правилни хора, трябва да направите всичко възможно да направите анализ в края на краищата на това, което аз Ви питам: колко пари са изразходвани за за експомероприятия и какво се е случило, дори и косвено, чрез провеждането на тези експозиции или участието в тези експозиции. Нещо изключително важно също така. Трябва да се разбере, че това е представяне и на държавата – да се види дали просто едни пари са похарчени,

Държавата за „Експо Реал” не е изхарчила нищо.

Не само държавата харчи пари, господин Министър, а въобще разходването на пари, независимо дали са от европейски фондове или въобще каквито и да било други, имат смисъл само когато те са като инвестиция и се използват, а не само като усвояване, каквато е думата в България – те да бъдат усвоени. Парите трябва да бъдат изразходвани така, независимо дали идват отвън, дали са подарък или каквото и да било друго, така че да носят допълнително средства, държавата да може да развива начинанията,

Иновациите са от особено значение за развитие на икономиката ни, но се наблюдават редица бариери. Една от тях е абсолютната липса на визия и целенасочена държавна политика за създаване и развитие на иновационни предприятия. Споделям мнението, че незадоволителни резултати говорят за необходимост от промяна в политиките в Министерството и подробно запознаване с добрите чужди и европейски практики. Освен това е необходимо да се заложат като краткосрочни и дългосрочни цели към Министерството, както и конкретни мерки за прилагането на тези цели. Питам Ви: какво ще предприеме Министерството на икономиката за подпомагане на създаването и развитието на иновационните предприятия в Република България? Ще представите ли пред Народното събрание и пред хората набелязания от Вашето ведомство план? Господин Министър, заповядайте за отговор. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бинев, визията, целите и мерките за развитието на иновациите, в това число и за иновативните предприятия в България, са отразени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация,

Тя е разработена в съответствие с ръководството на Европейската комисия и представлява интегриран документ на иновационната политика. Стратегията не е регионална или секторна, а е хоризонтален документ, даващ посоката и инструментариума в съответствие с Националната програма за реформи. документа са определени следните приоритетни тематични области в съответните продуктови и технологични ниши, услуги и производства: Първо, информационни и комуникационни технологии. Второ, мехатроника и чисти технологии. Трето, индустрии за здравословен живот и биотехнологии. Четвърто, нови технологии, креативни, творчески и рекреативни индустрии. Основен финансов инструмент за реализацията на заложените цели по тази Стратегия – всъщност това е Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, като по приоритетна ос „Технологично развитие и иновации”, са заделени 21% от бюджета на тази програма или 295 млн. евро. Първата процедура по тази ос вече е обявена с бюджет 50 млн. евро. До началото на месец април заинтересованите предприятия могат да подават своите проектни предложения за подкрепа за внедряване на иновации. До края на месец януари предстои обявяването и на процедурата за разработване на иновации и стартиращи предприятия с бюджет от 10 млн. евро. Като цяло конкретните иновативни дейности, които ще се финансират, са: развитие на сътрудничество за иновации между бизнеса и научните среди, включително интернационализация на иновационния процес, като се създават възможности за предприятия и водещи европейски академични изследователски групи за сътрудничество, което ще доведе до създаване и развитие на иновационен капацитет и споделяне на ресурси за разработване и внедряване на иновативни процеси и продукти, защита и трансфер на авторски и лицензионни права, комерсиализация на резултатите от научни изследвания. подкрепа за иновации в предприятията, включително разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели. Това ще се реализира чрез инвестиционна подкрепа на консултантски и помощни услуги за разработване и внедряване на иновации. Трето, подкрепа за развитие на среда – инфраструктура за иновации и изследвания, която включва създаване, развитие и акредитация на тематично фокусирани лаборатории, необходими да посрещнат нуждите на бизнеса от сертифициране, стандартизиране, тестове и техническа верификация, изпитания и доказване на концепции, опитни образци и полезни модели, прототипи и друга подобна инфраструктура в подкрепа на иновационната дейност на предприятията, включително подкрепа за офиси за технологичен трансфер, технологични центрове, довършване, развитие и надграждане на Проект „София Тех Парк”. В резултат на изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация се очаква България да подобри инвестиционното си представяне, за което Вие говорите, да повиши конкурентоспособността си за справяне с обществените предизвикателства в сферата на демографията, устойчивото развитие и интелектуалния капитал. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН

което се случва само благодарение на това, че има данъчна политика, внесена от тези министерства, които отговарят и надзирават тези процеси. Всичко това, което прочетохте, е написано правилно – не знам дали е разбираемо за хората, които са Ви слушали, но то може да се случи само когато има данъчни облекчения за фирмите и компаниите, развиващи иновации. Това не може да се случи само на базата на усвояването на европейски средства. Няма как да се случи! без Вашата активна намеса, без разбирането на Вашето Министерство по този въпрос, това няма как да се случи. Бюджетите за R&D по света са много по-големи, стотици по големи от бюджета на БАН, който е единствен за България в момента.

по отношение на тези данъчни облекчения. Становището на Европейската комисия по тази наша идея, която беше обсъждана в Комисията, беше отрицателно във връзка с това, че, един път, се отпускат евросредства за насърчаване на иновациите и, втори път, държавна помощ, изразяваща се в данъчни облекчения за

Следва въпрос от народния представител Жельо Иванов Бойчев относно съдбата на спортна зала „Армеец”. Заповядайте, господин Бойчев.

Знаете, че спортна зала „Армеец”, която се намира във Военния комплекс на Четвърти километър, с решение на Министерския съвет от 2012 г.

Неколкостотин български деца от София ежедневно я ползват. Състоянието на залата е изключително отчайващо. Там не са инвестирани средства може би от десетилетия. Няма никакво отопление.

тогава се вдигна голям шум. Вашите предшественици поеха ангажимент, залата остана и временно беше намерено решение да бъде удължен договорът на волейболния клуб на

взаимното съществуване и на този хубав Тех парк и напълването му със съдържание и хора, а до него да има и закрита зала. Зная, че има предвидени и открити спортни съоръжения в Тех парка. Нищо не пречи според

благодаря за въпроса и за това, че насочихте нашето внимание към тази тема. Мое лично мнение е, че именно такава е ролята на народния представител и целта на парламентарния контрол е именно тази. Благодарение на Вашия въпрос и Вашата загриженост стана ясно, че през последните години държавната собственост дори и за позитивни социални цели е използвана нерегламентирано. По-конкретно, този имот – публична държавна собственост, е бил използван през последните години от детско-юношеската школа на волейболен клуб ЦСКА без каквото и да било нормативно основание, което да е съобразено с българското законодателство, за съжаление. Както Вие правилно отбелязвате, с Решение № 894 от 29 октомври 2012 г. на Министерския съвет се отнема от Министерството на отбраната поради отпаднала необходимост имот – публична е обявен за частна държавна собственост и апортиран като непарична вноска в капитала на „София тех парк” АД за изграждане на научно технологичен парк. При реализацията на проекта възниква проблем с предвидената за разрушаване сграда № 6, а именно тази спортна зала, собственост на „София тех парк” АД. Следва да се отбележи, че сградата е била част от военно поделение и първоначално не е била предназначена за ползване като спортна зала. Сградата се е ползвала от детско-юношеската школа на волейболен клуб ЦСКА, за временно решаване на проблема на два пъти от страна на „София тех парк” АД е учредявано срочно безвъзмездно право на ползване на сградата от волейболен клуб ЦСКА, което изтече на 31 декември 2015 г. Имайки предвид, че в сградата тренират и се състезават деца и юноши, във връзка с изтичане на срока на договора, бяха проведени разговори между представители на Министерството на икономиката и „София тех парк” АД, на които бяха обсъдени възможностите за съхраняване на сграда № 6 и запазване на предназначението й като спортна зала. Независимо от това, че „София тех парк” АД е дружество, регистрирано по Търговския закон, беше свикано Общо събрание на акционерите, на което да се вземат решения за решаването на този важен социален въпрос, който има съществено значение за развитието на българския спорт и за подготовката на бъдещи български спортисти. На проведеното на 21 декември 2015 г. Общо събрание на акционерите на „София тех парк” АД се взе решение за ново учредяване на право на ползване на имота до 31 декември 2016 г. в полза на детско-юношеската школа на волейболен клуб ЦСКА. Обръщам внимание, че за този период ръководството на „София тех парк” има виждането за реновиране, саниране на сградата, но в същото време всички отговорни институции следва да положат усилия за намиране на многогодишно решаване на проблема. От една страна, „София тех парк” АД е търговско дружество, което следва да печели от собствените си активи, от друга страна, трябва да подпомагаме българския спорт по законово регламентирани подходи. Предвид на това, разчитам на всички отговорни институции – Народното събрание, Министерството на младежта и спорта, Федерацията по волейбол и Столична община, да обединим усилия в полза на бъдещото развитие на волейбола, който да представя България на световно ниво. Иначе казано, моят апел и към Вас, и към колегата господин Кралев, министър на спорта, е да се съберем и решим този въпрос дългосрочно и правно регламентирано, защото удължаването на срока за срока за безвъзмездно ползване до края на тази година е някакво решение, но то е временно. Благодаря още един път, че насочихте нашето внимание към въпроса. Имам добрата воля да помогнем на децата от детско юношеската школа и да решим правно въпроса със залата за един доста по-дълъг и сериозен

Благодаря, господин Министър. Вашият отговор показва, че в тази зала и в българския парламент могат да се случват и добри неща. Наистина волейболът в момента е най-успешният ни колективен спорт. Знаете, че немалка част от националните ни състезатели са тренирали именно в тази зала. Няма как да развиваме този спорт без добра детско-юношеска школа. Искам да Ви кажа, че условията за закрити зали, включително в София, не са никак добри и са доста ограничени. Зная, че това е търговско дружество и не му влиза в задачите като цел. Оценявам ангажимента, който поемате като политическа воля. От моя страна виждам рационалност в това да потърсим и Столична община. Ще направя разговор със Столична община – да бъде ангажирана, а и с Федерацията по волейбол волейбол ще търсим решения. Молбата ми е това, което казахте, да се опитате да го направите по линията на различни публични програми за саниране, които вървят в момента. Да се опита да се кандидатства поне

Следва въпрос от народния представител Светослав Димитров Белемезов относно резултати и перспективи от проведения в Шанхай Инвестиционен форум. Господин Белемезов, заповядайте да развиете Вашия въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! В периода между 22 и 27 ноември бе проведена Четвъртата среща на правителствените ръководители на Китай и страните от Централна и Източна Европа с участието на премиера и част от министрите в българското правителство. По време на официалното посещение е проведен и Инвестиционният форум „Инвест ин България”, на който Вие сте присъствали, господин Министър, в качеството си на ръководител на ресорното икономическо министерство. Като част от тази делегация Вашите отговорности са били свързани с представянето на възможностите за инвестиции в България от страна на китайския бизнес. В тази връзка, моят въпрос към Вас е следният: има ли реални положителни резултати към момента за българския бизнес от проведения в Шанхай, Китай, Инвестиционен форум? Какви са перспективите за привличане на преки преки китайски инвестиции в България след провеждането на това събитие и съпровождащите го срещи в него? С две думи, господин Министър, какъв ще бъде ефектът за българския бизнес? Каква ще бъде конкретната

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Белемезов, както и Вие отбелязахте през ноември миналата година в гр. Шанхай, Китайска народна република, се проведе конференция „Инвестирай в България. Разшири се в Европа” по Проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”. На събитието присъстваха висши държавни представители от България и Китай, политици, представители на китайски компании на управленски позиции, различни представители на бизнес средите. Българската правителствена делегация беше водена от министър-председателя на България господин Бойко Борисов и в нея участваха вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика господин Томислав Дончев и още седем колеги министри. В инвестиционния форум взеха участие: българска бизнес делегация от 36 компании, на които бяха предоставени възможности за разширяване на контактите за нови партньорства в Китай, а от китайска страна бяха представени над 100 компании с интерес за правене на бизнес в България и имащи дълготрайни инвестиционни намерения към България. Дискутираните възможности за бизнес и инвестиции са в следните области: - информационни и комуникационни технологии и софтуерна индустрия, включително високи технологии; - инвестиции в производство и машиностроене; - инвестиции в храни и земеделие; - туризъм и балнеолечение. По същество, конкретните резултатите са свързани с подписването на меморандуми за сътрудничество между „Лодис Инвест” и китайската компания „Heilongjiang Wondersun Dairy Co Ltd.” за създаване на завод за кисело мляко, както и между Индустриалната и търговска банка на Китай и Българската банка за развитие. Меморандум за сътрудничество е подписан и между „Национална компания Индустриални зони” и китайската компания „Nantong Sumu Biological Technology” за създаване на завод за слънчогледово олио в индустриалната зона в Бургас. По време на посещението в Китай бяха обсъдени и конкретни проекти, като в резултат се подписаха следните двустранни споразумения за сътрудничество и реализация на инвестиционни проекти: - „Калия Българска роза” ООД с китайската „Шиаджейзонг Сентай гарден констракшън енджинеринг Ко”;

Очаква се двете компании да инвестират около 30 млн. евро в предприятието. Освен това има заявен интерес от китайска компания от провинция Хъбей за закупуване на дял от българска фирма от Карлово, която е в бизнеса с розово масло. Друг важен момент от посещението е заявената готовност от страна на Китай да финансира и изгради на собствена територия центрове за промотиране на България и българския бизнес. Центровете ще представят възможностите за инвестиции и бизнес в България, както и търсенето на търговски партньори между фирмите от двете страни. Освен това ще подпомагат и за привличането на китайски туристи у нас. В заключение мога да кажа, че целта, която си бяхме поставили с провеждането на инвестиционния форум в Шанхай, а именно изграждане на положителен имидж на България като инвестиционна дестинация и повишаване на разпознаваемостта на страната сред китайските инвеститори, е постигната. Това беше и целта на форуми от този тип – представяне на инвестиционния климат и възможностите на страната. Завършвам с това, че българското правителство ще продължи да поставя във фокуса на външноикономическата си политика разширяването на търговските и индустриалните отношения с Китай. Ще подкрепяме всички инициативи в интерес на ефективното сътрудничество между нашите две страни, като Ви уверявам, че правителството стои зад всеки сериозен инвеститор, който иска да прави бизнес в България и той може да разчита на нас. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Министър. Реплика, господин Белемезов? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. По-скоро взимам процедура по реплика, за да изразя своето отношение към подробния отговор от страна на министър Божидар Лукарски и наистина ние като Народно събрание и парламентарно представени политически групи да го насърчим в тази посока. Защо го казвам? Защото в етап, в който има висок бюджетен дефицит, в етап, в който външният дълг на България е сравнително висок спрямо брутния вътрешен продукт на държавата, то в един такъв момент преките чуждестранни инвестиции биха могли да бъдат по някакъв начин застрашени в дългосрочен план. И в тази връзка ние пожелаваме успех на подобен род инициативи, тъй като вярваме, че те биха могли да донесат наистина свеж инвестиционен капитал в държавата ни и да се подобрят общо икономическата и макрорамката в държавата. От друга страна, моят апел към Вас, за да имаме възможност да диференцираме по някакъв начин инвестиционния поток в България, е да се обръщаме не само към такива големи какъвто е Китай като държава и икономическа сила, но да имаме възможност да погледнем също така и близкостоящия до нас регион в лицето на по-малки държави. Аз ще дам за пример, че в икономически план държава като Туркменистан има изключително гъвкава външноикономическа политика, тъй като основните й външни търговски процеси и взаимоотношения са насочени предимно към по-малки и локални играчи, от които да не търпят сериозни зависимости, а по-скоро да имат възможност да бъдат и максимално гъвкави и маневрени, ако щете и в договарянето на самите икономически взаимоотношения между тези държави. Наистина стискаме палци в тази посока всичко това, което Вие изброихте и дадохте като обяснение в своя отговор, да имаме възможност да се случи в един етап и да започнем да работим дългосрочно с такава държава като Китай. И пак апелирам също така да се обърнем и към малките регионални играчи, които са близкостоящи до нас. Благодаря още веднъж. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Белемезов. Желаете ли дуплика? Заповядайте, господин Министър. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Белемезов, благодаря Ви за конструктивните идеи. Искам да Ви кажа, че аз напълно ги споделям, особено по отношение на малките играчи, особено по отношение на същите в Средна Азия. Във връзка с това миналата седмица имаше голяма делегация от Туркменистан. Обсъдихме доста полезни въпроси. Мисля, че ще продължим сътрудничеството, понеже има доста какво да се направи в областта на търговско-икономическите отношения с тази държава. Като пример ще Ви дам и Узбекистан, където следващия месец, заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Павлова, планираме една бизнес делегация. Използвам случая да Ви поканя и Вас за Узбекистан, има доста голям интерес от бизнеса, където ще обсъждаме възможности за разширяване на търговско-икономическото ни сътрудничество и повече присъствие в Узбекистан на български инвеститори и на български фирми. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос е от народния представител Драгомир Велков Стойнев относно „Национална компания Индустриални зони” ЕАД в контекста на подобряване на инвестиционния климат в страната. Господин Стойнев, заповядайте да развиете Вашия въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Моят въпрос към Вас, господин Министър, касае инвестиционния климат в страната, тъй като, както виждам, 2015 г. Вие обявявате вече с голяма гордост, че привличате много чуждестранни инвестиции, което е много хубаво и, разбира се, ние от опозицията ще подкрепим всяка една политика, която води до подобряване на инвестиционния климат, най-вече на бизнес климата в страната, тъй като, господин Министър, има нещо, което не се казва на българските граждани, а българският бизнес го знае много добре. Това е, че бизнес климатът за 2015 г., почти осем месеца, намалява. Вярно, през месец октомври имаше леко покачване, но като цяло измерителят е негативен, което ясно показва, че самите инвестиции, вътрешните, на национално ниво, а това го показва и самата статистика, се срива. Тоест българските предприемачи нямат такова доверие в правителството, което Вие искате да покажете. Да, икономическият растеж е наистина добър. Надявам се да постигнете тази година още по-добър икономически растеж, но също така за мен е важно и да разбера каква точно политика Вие следвате и какво точно предлагате, защото за подобряването на инвестиционния климат на мен точно не ми е ясно, само мога да кажа, че имаше един период, когато ние представихме един пакет, който щеше да гарантира и гарантира на българския бизнес около 100 милиона спестявания, което касае премахване, облекчаване на регистрационни, лицензионни и разрешителни режими – пакет, който досега никога не е правен. И неслучайно и икономиката така се задвижи. Що се касае до чуждестранните инвестиции, разбира се, „Национална компания Индустриални зони” е една компания, която бе създадена 2009 г., която наистина има своя положителен ефект.

Вие съвсем скоро уволнихте изпълнителния директор Атанас Ненов, който е и член на Съвета на директорите на една компания, която наистина е успешна. Разбира се, това е в скоба, защото досега на мен лично не ми е ясно какви са точно идеите Ви как да развивате тази компания, а също така идеите Ви за подобряване на инвестиционния климат в страната. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Стойнев. Заповядайте, господин Министър, да отговорите на поставения въпрос.

включително и за подобряването на инвестиционния климат. Вие всъщност сте един от хората, които концептуално са стояли зад идеята за създаване на компанията, която обаче се развива много добре основно през последната една година. Най-напред искам да Ви информирам, че по последни данни от БНБ преките чуждестранни инвестиции за периода от началото на декември 2014 до края на ноември 2015 г. са 1,536 млрд. евро, което е 483 млн. евро повече, спрямо същия период на предходната година. Тези данни нееднозначно характеризират работата на правителството и доверието на инвеститорите в България. Сертифицираните проекти през 2015 г. са общо 12, като девет са клас А, два са клас Б и един приоритетен инвестиционен проект. Общо предвидените инвестиции по тях възлизат на 189 млн. лв. С проектите през тази година се очаква разкриването на 1265 нови работни места. Седем от проектите се осъществяват във високотехнологични производства и услуги, два са в общини с висока безработица, а пет от дванадесетте проекта са за „Икономическа зона Божурище”, която е част от С нормативните изменения през последната година е оптимизирана и облекчена и процедурата по сертифициране на инвестиционни проекти, като се намали административната тежест за инвеститорите и се въведе по-голяма яснота и предвидимост при предоставяне на финансовите стимули.

За една година на територията на „Икономическа зона София – Божурище” са привлечени трима инвеститори, съответно сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, един от клас А и двама от клас Б, с което общият им брой става 10. Подписани са и три предварителни договора за привличане на инвеститори на територията на „Икономическа зона София – Божурище”, които се очаква да бъдат финализирани в началото на 2016 г. Предстои подписването на още два договора – единият се подписа тази седмица с – единият се подписа тази седмица с големия мебелен датски производител „Юск”. Общата сума на инвестициите, която изключва разходите за придобиване на имотите, която инвеститорите, сключили окончателни предварителни договори, ще инвестират на територията на „Национална компания Индустриални зони”, е около 250 млн. лв. В момента текат преговори за привличане на още пет нови инвеститори на територията на „Икономическа зона София – Божурище”. За осигуряване на развитието на Компанията през годината е увеличен капиталът и с апортна вноска – имоти, собственост на държавата, с цел осигуряване на допълнителен капацитет на „Икономическа зона София – Божурище” и създаване на по-добър потенциал за привличане на инвестиции. Апортирани са близо 193 хиляди декара в землището на село Гурмазово и близо 125 хиляди декара в землището на село Волуяк, които реално допринасят за свързване на площадковите инфраструктурни мрежи на зоната към магистрални проводи и комунални услуги. В момента се обсъждат и анализират възможности за допълнително разгръщане на дейността на компаниите евентуално в областите Бургас, Пазарджик и Стара Загора, като финансово стабилизирана е „Свободна зона Свиленград” ЕАД. Изключително добре работи „Свободна зона Русе” ЕАД, която изплаща дивиденти в полза на Националната компания и се осигуряват допълнителни средства за инвестиции в изграждането на прилежащата инфраструктура. Активно се работи по промотирането на „Свободна зона Видин” ЕАД, като се търсят държавни имоти за разгръщането й. Благодаря за вниманието.

Господин Министър, разбирате, че с 200 – 300 милиона повече, една година спрямо друга, за инвестиции – не това е най-важното, защото имаше един период, когато привличахме над 8 милиарда преки чуждестранни инвестиции. Именно в този период – 2009 г., в началото, когато се усещаше и кризата, беше създадена тази Компания. Вие сам казвате колко работа е свършена. В същото време се радвам, че продължавате и подкрепяте подобна политика, защото тя наистина е важна. Когато един чуждестранен инвеститор идва да инвестира в страната, хубаво е да се предоставят терени с изградена инфраструктура, той да се подпомогне по всякакъв начин, и чисто административно. Виждаме, че тези зони стъпка по стъпка се развиват. Сам казвате, в последната една година има много голям напредък, за което много се радвам, господин Министър. Проблемът е, че Вие точно в този момент уволнявате изпълнителния директор и члена на Съвета на директорите. Човек, който е компетентен; човек, който знае; който е тръгнал от самото начало в тази Компания. Човек, който през тази година, когато Вие сте министър, е дал всичко от себе си и се привличат инвеститори. Изведнъж Вие уволнявате този човек! Наистина не разбирам. Не вярвам това да е някакъв политически реваншизъм или да сте хванали този човек в определено нарушение. Но когато става въпрос за държавата, когато става въпрос всички заедно, ако можем, да извадим страната от това положение, в което се намира, все повече и повече ни трябват знаещи и можещи хора. Считам, господин Министър, че тук сбъркахте с този човек. Може би са Ви подвели, защото самите резултати, които Вие току-що цитирахте, показват, че той явно си е вършил работата.

Моето лично мнение е, че тук сте допуснали грешка, може би сте били подведен. Аз лично не знам какви са мотивите, но мога да Ви уверя, че господин Атанас Ненов е изключителен специалист, който е добре приет както тук, така и в чужбина, и единственото нещо, което е правил, е да работи за интересите на държавата. Благодаря Ви.

от репликата на Вашия въпрос, която касае личността на господин Ненов. За да Ви покажа, че няма политически реваншизъм, независимо че е назначен по Ваше време

Господин Ненов не се включи по най-добрия отборен начин в тези преговори, които бяха изнесени изцяло на гърба на другите членове на Съвета на директорите, на които той, от една страна, не помагаше, от друга страна, освен че нямаше активно съдействие по отношение на тези преговори, имаше и разминавания. Съветът на директорите все пак е един отбор, аз така го разглеждам, и при положение че един от членовете не се разбира с другите, е нормално той да си отиде. Сегашният изпълнителен директор, за да Ви покажа че няма партиен реваншизъм, е бил съветник в НЕК именно по време на Вашето управление. Така че тук няма партийност. Сегашният изпълнителен директор според мен познава по-добре, говори повече езици, има по-добър бекграунд, по-сериозно CV и познава по-добре инвестиционните климати и инвеститорите не само в Европа. Понеже е работил в доста компании в Нова Зеландия, в Австралия и в Англия, мисля, че ще бъде по-полезен. Това е мое лично мнение и като принципал съм го упражнил. Надявам се резултатите да покажат, че съм бил прав и да Ви опровергая. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Министър. Последният въпрос за днес към министър Лукарски е на народните представители Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров относно икономически необосновано високи цени на горивата в Република България през 2015 г.

за което останах с впечатление, че казвате – че цените са пазарни в България, докато другата теза очевидно е, че се формират по непазарен принцип. До голяма степен оттук започва спорът. Аз също споделям мнението, че цените на пазара на горива не се формират по пазарен принцип и ще Ви представя Ви представя доста доказателства в тази посока. Включително ще се опитам да Ви убедя, че макар Министерството да не може да бъде регулатор на този пазар – теза, с която се съгласявам, то може да влияе, може да влияе, има механизми за влияние, включително чрез законодателната си инициатива, която има Министерският съвет. Да се върнем на въпроса за пазарните или непазарни цени. Тъй като съм убеден, че моето мнение едва ли е толкова важно за Вас, ще Ви кажа какво смята бизнесът. Преди време Вие се определихте, така да се каже, за министър на бизнеса. Ето какво публикува Българската стопанска камара онзи ден – следната позиция, че цените не са пазарни, като посочва, че за миналата година, ако в световен мащаб цената на петрола е спаднала с близо 43%, то на българския роден пазар цената намалява само с 9% – на дизела, което очевидно е диспропорция и не е пазарно. Има още много други примери. Ако към момента на задаване на въпроса сме били на 7-годишния минимум на цените на петрола на световните пазари, то през изминалия месец те вече стигнаха 13-годишно дъно. Това, което се наблюдава през 2015 г., е крайно обезпокоително, защото в началото на годината цените на петрола са по-високи, отколкото в края на годината на световните пазари, а по бензиностанциите в България е точно обратното – в началото на годината те са по-ниски, а в края на годината са по-високи, което вече е абсолютно противоречие и по никакъв начин не съответства. Като добавите към тези доказателства и ситуацията във Варна, където при появилата се конкуренция на нов играч цената вече е под 1,50 на дизела и той казва, че продава на печалба, тоест говори за необосновано голям марж, наистина възникват много въпроси и доказателства, че цените не са пазарни. Така че съвсем кратко задавам въпроса: има ли според Вас икономическа обосновка за това, което се случва на пазара? Къде е икономическата обосновка цените в България да изглеждат по този начин, а в цяла Европа, на световните пазари да изглеждат съвсем различно? Благодаря Ви. дами и господа! Уважаеми господин Славов, уважаеми господин Димитров, простата пазарна логика е такава, че когато падат цените на горивата или се вдигат респективно на световните пазари, на крайния пазар, на пазара по бензиностанциите, това не става автоматично. Затова нормално е да има един марж

Към момента такъв съществуващ действащ нормативен акт няма. Дай Боже, това, което се случва във Варна, да се случва на повече места в България! Това е пазарен принцип, който може да доведе до сваляне на цените. Що се отнася до усещането, че цените на течните горива в България са високи, ще направя една справка със статистическа информация, съдържаща се в актуалния Седмичен бюлетин за потребителските цени на петролните горива към 18 януари 2016 г., публикуван на официалната страница на Европейската комисия. Накратко, от направената справка се установи, че цената на дребно на бензина в България е по-ниска от средната в Европейския съюз, а тази на дизела е почти равна на средната цена в

Тази статистика, която цитирате, не е коректна, защото гледа крайните цени, а цената трябва да се погледне, преди да се обложи с акциз, да се види всъщност производствената цена. Ако погледнете производствените цени, ще видите, че всъщност България е сред четирите най-високи цени на дизел в Европейския съюз, и то при положение че ние имаме най-ниския акциз в Европейския съюз, имаме съмнително ниско ниво на ДДС и едни от най-ниските производствени разходи, което очевидно говори за нещо смущаващо. Нека Ви кажа и няколко други неща по отношение на маржа, който също споменахте. Отново се връщам към становището на Българската стопанска камара. Това, което сочат от нея, това, което бизнесът сочи, е, че в България има смущаващо малък марж, малка разлика между цените на основните играчи на пазара. Те сочат, че тази разлика е около 0,18% между отделните играчи, докато в една нормална пазарна икономика от Европейския съюз, този марж е между 2 и 3%, тоест при нас на практика този марж е 20 пъти по-малък, което е индиректен индикатор за наличие пак на някаква скрита договорка, за евентуално наличие на картел. Това пак пак е констатация на бизнеса. Искам да Ви кажа няколко неща, понеже засегнахте темата за законодателната инициатива. С колеги от гражданската квота на Реформаторския блок се опитахме да променим нещо, включително внесохме такъв законопроект, който беше отхвърлен. Надявам се евентуално, ако Вие наистина имате желание да работите в тази посока, в разговор с премиера, да го убедите да работи за подкрепата на най-голямата парламентарна група в парламента. Това, което поискахме да направим, и което касае така наречените данъчни складове, беше наистина да осветлим механизма, по който тези складове функционират, особено в контекста на информацията, която имаме от Комисията за защита на конкуренцията, че две дружества контролират над 80% от данъчните складове и че на практика, за да можеш да продаваш горива в България, трябва да имаш достъп до данъчен склад. Ето това се опитахме да направим и беше отхвърлено.

повишен капацитет и по-ниски оперативни разходи, тъй като е реализирала една огромна мащабна инвестиционна програма за над 1,5 млрд. лв. Всичко това сваля нейните оперативни разходи. За да завърша репликата си, искам да Ви кажа, че този амбициозен ръст, който Ви постави премиерът като задача от 4,5-5%, искаме да го постигнем и трябва наистина да се мисли в посока въвеждане на пазарни правила на този принцип. Защото, ако цените на горивата паднат, ефектът на мултипликатор ще бъде много силен и вътрешното потребление може да бъде този двигател на икономиката, който искаме. Завършвам с последно изречение. Ако мога да цитирам Бил Клинтън, който навремето каза,

Господин Славов, съгласен съм с много от нещата, които казахте. В продължение на въпроса единствено ще кажа това – и Вие, и аз сме говорили с вицепремиера господин Дончев. за защита на конкуренцията в момента извършва секторен анализ, който е свързан с проучването за картел, секторен анализ на пазара на горива. Доколкото знам, господин Дончев ще бъде готов съвсем скоро. Нека да го изчакаме и да видим неговите констатации. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Следва поредица от въпроси към министър Лиляна Павлова. Първите три въпроса са обединени, защото имат една обща тема, а именно цените на винетните стикери. Първият въпрос е зададен от народния представител Красимир Христов Янков, вторият въпрос е зададен от народните представители Михаил Райков Миков и Георги Страхилов Свиленски, третият въпрос е зададен от народния представител Велизар Пенков Енчев. Кой ще развие въпроса? Само Ви припомням, че времето при обединените отговори е увеличено. От вносителите, кой ще представи въпроса?

Въпросът, който съм задал е от 17 ноември, в момент, в който все още обявявахте намерения за повишаване цената на винетките. Към днешна дата вече българските граждани закупуват винетни стикери с новата цена. Въпреки това, след като имате готовност да говорите, конкретният въпрос е: какви са разчетите за необходимостта от повишаване цените на винетките?

Моля да обосновете с отговора си необходимостта от направените разчети не само по отношение на ремонтите, а в комплекс от другите фактори за увеличение цената на винетните стикери. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Янков. Следващите два въпроса?

Вие решихте да увеличите цената на винетните стикери за леки автомобили от тази година на 97 лв., което означава, че стикерът поскъпва с 30 лв. По този повод, преди да Ви задам въпроса, нека да припомня на уважаемата аудитория, че Световната банка ни наложи новата схема, тя е авторът, схема, която ще ограби данъкоплатците и ще налее стотици милиони в джобовете на олигарси. Първоначално обявените 145 лв. за годишен стикер предизвика вълна от недоволство, впоследствие бе обявена намалената цена от 97 лв., но това не потуши общественото напрежение. Като основание за увеличаването на цените, Вие госпожо Павлова, като министър, обявихте от парламентарната трибуна, че новите стойности са следствие на доклад на Световната банка, която е консултант на правителството при изграждането на Националната система за събиране на пътни такси, така наречена ТОЛ система. Докладът е публичен, всеки може да го види на сайта на Министерството. Тоест Световната банка ни препоръчва две възможни цени: или 150 лв. – висока, или 97 лв., което Вие приехте, сиреч решението на кабинета за увеличаване цената на винетните стикери е взето извън България и Вие Вие просто послушно го изпълнявате. Затова Ви питам: какво означава от социална гледна точка Вашето изявление, че който желае, може да си закупи стикери, а който не желае, да не си купува и да не ползва пътищата? Не смятате ли, че това Ваше изявление е силно антисоциално? Също така много Ви моля да отговорите, икономическите мотиви за бруталното увеличаване на цената, което спрямо жизнения стандарт в България и в сравнение с другите европейски държави, ни поставя на първо място по скъпотия. Това е едно възмутително решение, срещу което протестираха толкова много български граждани и Вие толкова безчувствено отговорихте с тези думи: „Който желае – да пътува, който не желае – да не ползва автомобила си.” Не се ли срамувате от тези свои думи? ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Енчев. Господин Свиленски, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! моят въпрос с колегата господин Михаил Миков е свързан с цената на винетките. И както стана ясно, цената на винетката беше повишена от 67 на 97 лв. Във Ваше изказване, госпожо Министър, през месец април 2015 г. Вие заявявате, че цената на винетките няма и не трябва да бъде повишавана в рамките не само на годината, а в рамките на целия четиригодишен мандат. В същото време през месец септември 2015 г. вече твърдите, че винетките трябва да бъдат увеличени на цена от 150 лв. След поредица от протести цената, която Вие определихте, беше 97 лв., като заявявате, че това е по препоръка на доклад от Световната банка. Само че към същия този доклад на Световната банка има Доклад нула и Доклад 1, в което българското правителство е предложило цена от 150 лв., на базата на което да бъде направен анализът на Световната банка. В тази връзка е и нашият въпрос към Вас: кога точно и на базата на какви анализи решихте да повишите цената на винетката? И кой представител на българското правителство е съгласувал цена на винетката от 150 лв., която да бъде дадена за основа на анализа на Световната банка? И вторият въпрос, или то е част от този въпрос: за какво ще бъдат използвани получените приходи от

Ще отговоря общо на всички поставени въпроси, започвайки от общото към конкретното повишение. Първото нещо, което трябва да кажа, е, в рамките на съществуващата система за заплащане използването на републиканските пътища в България, въведена през 2004 г., е приета винетна система – хартиена винетна система за заплащане ползването на пътища за време, а не за изминато разстояние, за всички видове превозни средства, които пътуват по републиканските пътища, които са на обща стойност около, като размер, 20 хил. км. При въвеждането на системата още през 2004 г., такава каквато тя е валидна до ден днешен, основна препоръка като начин, по който тази система трябва да бъде прилагана, така както тя се прилага в останалите държави, прилагащи винетна система, че цената трябва да се актуализира всяка година със средно около 10 лв. годишно и това е нормалното средно увеличение, с което това трябва да се случва. За съжаление, правилно или не, ако трябва лично да дам своята оценка, може би не е било и правилно, включително и в нашия предишен мандат, решението да не увеличаваме регулярно, поетапно, постепенно, годишно да бъде индексирана с определен размер, тъй като е изчислено, че като е изчислено, че тази препоръка от 10 лв. е твърде висока, затова е сметнато, че принципното годишно увеличение трябва да е средногодишно с 5 лв., и това обаче не е правено. Не е правено осем години – от 2008 г. цените на винетките не са увеличавани. Това доведе до ситуацията в момента, в която това, макар и еднократно, то да изглежда наистина сериозно увеличение, именно защото се прави на осем години веднъж. В рамките на тези осем години чисто по статистически цели, така както се прави индексация на всички други видове такси – имаме над 60% увеличение на средната работна заплата, 73% на минимална работна заплата, говорим като база за оценка на индексации, но в този период ако бяха правени такива годишни индексации, тогава нямаше да изглежда наистина толкова драстично. По отношение на това какви са нуждите. Както Вие споменахте – Световната банка. Световна банка не решава вместо България. Решава България и българското правителство, но България ползва експертизата на Световната банка, които помогнаха да се изработят няколко стратегически документа, единия от които беше Стратегията за развитието на националната пътна инфраструктура до 2022 г., както и анализа какви са възможните модели, да преминем от винетната система към смесена система – винетки за леки коли и тол такса за тежкотоварни превозни средства. Като част от този анализ са анализирани, разбира се, възможните цени и на тол таксите, и на винетните стикери. Какви са нуждите? Нуждите до 2022 г., така както са залегнали в Стратегията на България за развитие на пътния сектор, показват необходимост от над 7 млрд. лв., ако иска България да завърши и своя магистрален пръстен, от една страна, и от друга страна – инвестиции в подобряване на пътната мрежа. За поддържане на съществуващите пътища – тези 20 хил. км, необходимите средства годишно се изчисляват на минимум 600 млн. лв. годишно, като инвестиции за поддържане на републиканските пътища, за да бъдат те в състояние такова, в каквото ние всички искаме да бъдат. За съжаление, голяма част от пътищата в България не са в добро състояние. Над около 6 хил. км са пътищата от тези 20 хил. км, които са в незадоволително състояние. Именно затова ние трябва да вложим доста повече инвестиции в техния цялостен ремонт, рехабилитация или реконструкция, за да ги преведем в добро състояние, след което да минем само на тяхното текущо или превантивно поддържане и ремонт. В България до момента като тренд средногодишно приходите от винетки варират между 180 и 220-230 млн. лв., като брутна стойност. Когато от тази стойност, разбира се, приспаднем разходите за производство, разпространение и други присъщи разходи, средногодишно между 150 и 200 млн. лв. остават за инвестиции за ремонти на републиканската пътна мрежа. Както е видно и от анализите, както е видно и от съществуващото състояние на пътищата, тези средства са крайно недостатъчни. Именно затова всяка година от държавния бюджет извън средствата, които се събират от винетки и се инвестират за зимно поддържане и текущ ремонт, и изкърпване на пътищата, се дават целево с постановление – например, миналата година, помните, за големите ремонти на магистралите „Тракия”, „Хемус”, съответно и виадуктите, и в изминали години за определени пътища. И въпреки това състоянието на мрежата не се подобрява, защото нуждите са големи, средствата са недостатъчни. Обръщам внимание, че за последните години: от 2007 г. досега България е инвестирала значителен ресурс в развитие на пътищата – над 3 милиарда, от които 2 милиарда са средства от европейските фондове за безвъзмездно финансиране и 1 милиард от държавния бюджет или заеми от Европейската инвестиционна банка и Световната банка. имаме 300 км нови магистрали, над 3 хил. км рехабилитирани пътища и отново това не е достатъчно, за да постигнем 20 хил. км добре поддържани пътища. Трябва да се инвестира. Винетният стикер не е данък, той е такса – такса за ползване. Този, който ползва, трябва да заплати тази такса. Това е причината, господин Енчев, да кажа, че това е такса, това е доброволно. Който ползва автомобил, който има автомобил, трябва да го зареди с гориво, трябва да му плати съответно смяната на маслото, да направи преглед и да плати таксата, ако иска да се движи с този автомобил по републиканските пътища. Общинските пътища – още 20 хил. км, за тях не се дължат винетни стикери. това мисля, че в голяма степен отговарям на всички поставени въпроси и обръщам внимание на още един факт – България, за разлика от другите страни, в които има винетни стикери, не прилага и пътен данък. В много страни в Европа, където има винетни стикери, освен самата такса чрез винетни стикери, която се заплаща за автомобилите, те заплащат и пътен данък. Всички тези средства отиват в бюджета на техните пътни агенции и с тях се инвестира и се подобрява качеството на пътищата. В България средствата са само от винетки и са крайно недостатъчни. Ако искаме да имаме хубави пътища трябва да инвестираме в тях. Няма как с най-ниски данъци, с ниска преразпределителна стойност на бюджета да очакваме, че държавата може всичко. Трябва тези, които пътуваме, да заплащаме справедлива такса, но за да е по-справедлив моделът, правителството взе решение да преминем към смесена система: винетни стикери, електронна винетка за леките коли и плащане на километър такса от тежкотоварните превозни средства, които пътуват повече, рушат повече. По този начин очакваме при въвеждането на тази система повишаване на приходите и от своя страна това да даде възможност в годините напред да инвестираме повече и повече в подобряването на пътната мрежа, защото, ако погледнем следващите въпроси, включително и на днешния парламентарен контрол, това са 18 въпроса, които задавате Вие, уважаеми народни представители, кога ще ремонтираме този или друг път. Ще ги ремонтираме, когато осигурим средства. За да осигурим средства, трябват приходи от винетки, трябват приходи в бюджета, за да можем обратно да реинвестираме в пътища, в инфраструктура, в здравеопазване, социални и други дейности. Това е преразпределителната функция на държавата и трябва да преценим за кое по-напред. по-напред. Когато питате за пътища, тогава подкрепете винетките и цената да бъде тази, която е реална, да събираме приходи от тях, за да реинвестираме и да имаме пътищата, които всички ние искаме. За съжаление, те в момента не са в добро състояние и вие, и аз го знаем, но трябва да ги подобрим. Това е малко като за яйцето и кокошката – кое е първо. Няма как обаче изведнъж с магическа пръчица да ги оправим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следват репликите на тримата народни представители по трите въпроса. Първи е господин Янков – имате възможност две минути за реплика. Уважаема госпожо Председател, колеги! Уважаема госпожо Павлова, манифестирате, че не повишавате данъците като правителство, но увеличението на винетните стикери е за сметка на всеки български гражданин, всеки, който притежава превозно средство като физическо лице или юридическите лица. Скрихте се ноември месец, когато задавахме въпросите си като актуални, във времето в което трябваше да се проведе този дебат по темата. Услугата не е подобрена – факт, установен в началото на тази година. Защо мислите, че българските граждани трябва да плащат по-висока цена за своеобразния договор с държавата, при условие че държавата не е подобрила услугата?! Тоест, след като имаме увеличение в рамките на тази година, ще се окаже, че е по-добре този винетен стикер да бъде удължен със срок на действие до май месец следваща 2017 г., след като държавата като страна по този своеобразен договор не е повишила условията – по висока цена да бъде плащана от българските граждани. Казахте с с отговора си, че ще увеличавате цената, предвидили сте да увеличавате цената и за следващата година. Говорите за индексация на цените. Питаме Ви за разчети и отговорът, който получихме, че около 150 – 200 милиона – Вие дори нямате и конкретните разчети – се събират от тези винетни стикери. Говорите за повишаване на приходите, а хората? Къде останаха хората във Вашето програмно правителство? Българският народ къде е?!

Говорите за стабилност, но тази стабилност я пренасяте през отчаянието на хората. С това трябва да сте наясно и трябва да се страхувате от реакцията на хората. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:

Госпожо Министър, не съм доволен от отговора, защото не получих такъв на моя въпрос. Моят въпрос беше: кога точно решихте, че цената на винетката трябва да бъде повишена, защото през месец април твърдите, че няма и не трябва да бъде повишена? През месец септември, тоест малко след местните избори, Вие анонсирате вече повишената цена. Кога точно решихте, че трябва да се повиши? Да, казвате, че от години цената не е повишавана, само че от тези осем години пет години управлява ГЕРБ. В двете правителства Вие бяхте министър, защо не го направихте? Защо не повишавахте цената така, че сега да не става от 67, 150 или 97 лв.? Още повече, на другия въпрос, който Ви зададох: кой представител на българското правителство подписа и съгласува Доклад 0 и Доклад 1 към Световната господин Иванов, госпожа Иванова от Агенцията, Вие ли, кой? Кажете кой представител даде основания на Световната банка да ни каже, че цената трябва да бъде 150 лв. или 97 лв.? Казвате, че решенията се вземат в България. Ама, нека сега българските граждани да разберат кой взе това решение, кой го предложи? Това е целта на този дебат и затова Ви викахме тук ноември, декември месец, януари месец, но, за съжаление, нямахме възможност да Ви чуем. Тази реклама е едно нахално отношение към българските граждани. Не може да рекламирате и да сравнявате цената на винетката да я правите 8 лв. на месец, да я сравнявате с мобилни и с телефонни оператори, при положение че българският гражданин не може да си купи месечна винетка Това е манипулация, за която и Комисията за защита на потребителите трябва също да се сезира. Когато казвате, че струва 8 лв., заведете ме, сега заедно, след контрола, да си купя винетка за 8 лв. за един месец. (Председателят Госпожо Председател, госпожо Министър, уважаеми колеги! Госпожо Павлова, дали съм доволен или не, какво значение има. Аз съм сигурен, че българските граждани, които в момента гледат на живо това предаване от Народното събрание, са гневни от Вашия отговор по две причини. Тъй като Вие обявихте нещо ново в момента – че възнамерявате да увеличавате всяка следваща година с около 10 или 10 лв., ако добре чух, цената на винетния стикер, така че гневът на българските граждани тепърва ще се изразява. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Вие казахте: не е данък, а такса. Какво значение има дали е данък или такса, когато това шоково увеличаване, безпрецедентно за последните 26 години от началото на прехода 40%, е драстично, шоково, убийствено увеличение, което, между другото, бе направено много перфидно в навечерието на Коледа, или вече почти бяхме в коледните празници, когато народът не можеше да реагира. по Вашата забележка, че това не е работа на Световната банка и е автономно решение на българското правителство, аз пък ще Ви кажа, че в доклада на Банката, който чета от Вашия сайт, се казва, че държавата трябва да събира годишно над 400 млн. лв. от тези от което става ясно, че както цените, така и обхватът на системата, която въвеждате, са били предварително съгласувани, одобрени и не може да става дума за някаква изненада от Ваша страна. Тоест, каквото Ви каза Световната банка, това и Само искам да Ви кажа по този повод, че Световната банка препоръчва обхватът на винетките да бъде върху 100% от републиканските пътища, а в Европа само три страни имат такъв 100% обхват – България, Румъния и Молдова. Във всички останали европейски държави, които наричаме нормални, където изобщо съществува винетна система, обхватът е значително по-малък и обхваща само магистралите и скоростните пътища. Можем да обобщим, и това ще бъде моето последно изявление, че най-бедната държава в Европейския съюз въведе най-скъпата система за своето население по един изключително брутален, антисоциален начин. А също така Вие не ми отговорихте на въпроса: не се ли срамувате от това свое изявление: който има пари, ще кара колата си и ще плати таксата или данъка – все едно, който няма, да не кара? Това е действително скандално изявление и ми се струва, че би трябвало по някакъв начин да се коригирате. Благодаря. Дуплика, госпожо Министър. Имате 6 минути за дуплика в отговор на трите реплики. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господа народни представители, ще се опитам по поредността на направените реплики да направя своята дуплика. Първо по отношение на качеството на услугата. Господин Янков, удобна е Вашата теза. Тя е силно популистка, или, надявам се, не е породена от неразбиране. Крайно невярна и манипулативна по причина много проста – винетните стикери с цена 67 лв. са все още валидни. Те са валидни до края на месец януари,

и те ще важат до месец януари на следващата година. Едва след като започнат да се купуват тези стикери, ще видим има ли отражение и върви ли то в посока нагоре или надолу от гледна точка на приходите, с които ние да можем да реинвестираме обратно в, както и Вие я нарекохте, услугата по отношение на текущо поддържане и ремонт на републиканските пътища. По отношение на индексацията – уважаеми господин Енчев, аз не казах, че ще я увеличим догодина, а казах, че още от 2004 г. е препоръчано, когато има винетна система,

считам, че цената на винетния стикер, ако искаме да подобрим качеството на услугата и на пътищата, трябва да бъде в такива размери, с които да можем да реинвестираме обратно в тези пътища.

Въвеждането на електронните винетки върви и се съпътства с това тежкотоварните превозни средства да заплащат повече, да въведем този по-справедлив модел, към който – Вие сам казахте преди малко – всички се стремим: транзитният трафик, тежкотоварният трафик да плаща повече за преминаването по пътищата на държавата. Тогава вече ще преценим какъв трябва да е обхватът на винетните стикери, дали трябва да е на сто процента на тол системата и съответно винетните стикери от пътната мрежа, или трябва да бъде частично, какъвто избор са направили някои държави. Това също е един анализ и едно решение, което трябва да вземем. Не трябва да забравяме, че третокласните пътища, които са в най-лошо състояние, са 12 хил. км.

По отношение на социалната справедливост – обръщам още веднъж внимание, че държавата предоставя средногодишно 190 хил. броя безплатни винетки по по линия на социалното подпомагане за тези лица, които имат инвалидност и имат право на такива стикери през Агенцията за социално подпомагане. Това е инвестиция от от средствата на Пътната агенция, която е средно над 12 млн. лв. годишно за предоставяне на тези 190 хиляди автомобила, които се движат с безплатна годишна винетка. По отношение на увеличаване на цената –

стикери. Това също е възможно за тези, които преценяват, че пътуват по-малко, съответно да лимитират инвестицията в купуването на винетни стикери, но не за цяла година, а за определен период. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Вземам процедура по начина на водене. Госпожо Председател, доколкото съм запознат от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, парламентарният контрол е нещо, където депутатите питат, искат отговори, а министрите са длъжни да им ги дават. Министрите би трябвало от възпитание, най-малкото че този парламент е гласувал за тях – няма значение как, дали „за”, „против” или „въздържали се” – да са министри, да бъдат уважителни към народното представителство и да не дават характеристики на въпросите – дали са манипулативни, дали са популистки или други, а да отговарят по същество. Гражданите на Република България са достатъчно умни, достатъчно интелигентни, за да видят дали един въпрос е популистки, дали е манипулативен и дали отговорът не е популистки или манипулативен, кой отговор е по същество и кой не е. Вашата задача като председател на Народното събрание е да следите за това, за да не може тези, които са получили доверието на народа, да злоупотребяват с това доверие. Иначе, ако влезем на хипотезата на допусканията, бих могъл да задам въпроса: „Цената на рекламата по радиото влязла ли е в цената на винетките?

манипулативно твърдение, било то народен представител или на останалите участващи в парламентарния контрол. Именно от уважение към българските граждани считам, че не съм аз тази, която трябва да прави забележка дали едно изказвани е манипулативно или не. Още повече, че Вие сте прав. Народните представители задават въпросите, министърът съответно отговаря, а дали народният представител е удовлетворен или не, има възможност да го заяви, както и до момента това се случва, в своята реплика. По начина на водене – заповядайте, възможността през процедурата по начина на водене да Ви обърна внимание, че Вие като председател съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание трябва да имате своята реакция, когато от парламентарната трибуна, независимо кой говори, внушава, изговаря лъжи. Трябва да имате своята реакция, защото както колегата Свиленски поиска – госпожа Павлова да го заведе, за да си купи месечна винетка за 8 лв., аз ще се обърна с риторичен въпрос:

в процедура по начина на водене да развивате аргументи в подкрепа на Вашата теза. Тъй като Вие ме призовахте да бъда много стриктна с оглед спазване на правилата, обръщам внимание, че при подобен опит ще действам много категорично и няма да давам възможност дори да се завършва мисълта, когато тя не е по правилата! Благодаря Ви за съгласието ни. А сега имате възможност да зададете следващия си въпрос към министър Павлова относно ремонти на автомагистрала Тракия. въпросът ми към Вас е зададен на 18 ноември. Подчертавам, два месеца по-късно стигаме и до Вашия отговор. Участък от 8 км в близост до Стара Загора на автомагистрала Тракия към месец ноември се е деформирал по информация на Агенция „Пътна инфраструктура”. Към Към ноември – декември се извършиха ремонти на участъка. В тази връзка е и въпросът ми: какви са причините за ремонта на тази пътна отсечка и с какви средства – бюджетни, европейски или други? Има ли нужда от ремонти на други участъци на автомагистрала Тракия? Обръщам Ви внимание, че държа на конкретен отговор във втората част на въпроса, който Ви зададох.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 По отношение на необходимите ремонти на автомагистрала „Тракия” – много конкретно ще отговоря на Вашия въпрос. Първо, по отношение на участъка от лот 2 – от Стара Загора до Нова Загора,

приключен и завършен като строително-ремонтни дейности – да, има установени неравности в този пътен участък на приблизителната дължина от 3 км на участък от километър 214+530 до километър 217+530. На този участък са извършени тези ремонтни дейности. Обръщам внимание, че ремонтните дейности, които се извършват на всички тези участъци по това направление – от този участък, наречен „лот 2” на магистрала „Тракия”, от участъка Стара Загора – Нова Загора, се извършват за сметка на гаранцията, която имаме от фирмата изпълнител, тъй като за този участък има предоставена съгласно изискванията на закона 5-годишна гаранция за извършените дейности. Така че отговорът е – да, извършват се. Установени са и други дефекти. Те са предявени пред изпълнителя и за негова сметка са изпълнени.

Напомням Ви, че те бяха строени по време на Вашето правителство, когато нямаше 5-годишни гаранционни срокове. Когато същата фирма изпълнител строеше и изпълняваше, тогава гаранционният срок, за съжаление, беше само една година. Сериозните деформации на този пътен участък са налице от няколко години – това е безспорен факт, но поради липса на гаранция, която можем да приложим и съответно да предявим към изпълнителя от 2009 г. насам, поради липса на такава тези участъци няма как да бъдат ремонтирани за сметка на същия този изпълнител. Към днешна дата, за да бъдат цялостно ремонтирани тези участъци, за които говорим, по които има установени коловози, необходимите средства по аналогични разчети, които можем да направим спрямо ремонтите на останалите участъци – тук говорим за по-сериозни коловози и пътно платно, което трябва да бъде променено – са в диапазон от около 40 – 50 млн. лв., които трябва да извадим от държавния бюджет, ако искаме да ги ремонтираме. На този етап с общия бюджет, който Агенция „Пътища” има за зимно поддържане и текущ ремонт на пътища на обща стойност от около 200 милиона, това не е възможно. Знаем, Знаем, че трябва да бъдат ремонтирани. При осигуряване на финансов ресурс бихме могли да ги ремонтираме. Благодаря. Вие сте установили некачествено изпълнение, след като има необходимост от ремонт и е за сметка на изпълнителя. Има практика в други страни и Ви питам в доуточняващия въпрос: предвиждате ли да я приложите, когато се установи, че изпълнител строи некачествено, той да не бива допускан до процедури за бъдещи проекти, финансирани от държавата? Специално и за двете отсечки, които Вие цитирате, изпълнителят е един, но има и други случаи, в които изпълнението след това води до необходимостта от ремонт. Вие строите, за да ремонтирате. Пропадането и на другите магистрали е ясно доказателство за това. Моля отговорете конкретно: ще има ли ограничения за тези, които са некачествени изпълнители, за вбъдеще, когато възложител е държавата? Благодаря.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 при извършване на определени строително-монтажни работи допускат лошо качество. Обсъждали сме тази практика, но, за съжаление, не получих позитивен отговор. Правен е опит с една проектодиректива на Европейския съюз във всички страни членки да можем да правим черен списък с такива компании. Становището обаче, което имаме на общоевропейско ниво, че ако един изпълнител се е проявил зле на един или друг обект, това не означава задължително, че трябва да го лишим от възможност да се яви на друга процедура, защото той може да се представи добре на тази нова процедура. Казано с прости думи, не Ви разказвам целия този цитат, получихме становището, че това ще е неправомерно ограничение на участниците в тръжна процедура, за което можем да бъдем санкционирани. Това е причината да не го правим. Иначе аз също смятам, че това е доста добре, доста дисциплиниращо би повлияло

По време на предизборната кампания многократно преминавах през тази отсечка. Пътят е от изключително значение, защото стотици работници работят в ТЕЦ-овете и рудниците и всеки ден им се налага преминаването през тази отсечка. Не мога да не споделя и че преминаването през този път ще се осъществява по безопасен начин – нещо, което заявихте при предния ми въпрос, че ще се случи още през март месец. Въпросът ми е следният: в какви срокове ще започне ремонтът на въпросната отсечка? Осигурени ли са двадесет и шестте милиона, които заявихте, че ще бъдат необходими за ремонтната работа на целия път?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

разпечатка на стенограмата от предишния парламентарен контрол, който цитирате. Ще потвърдя казаното тогава, но не и това, което казахте в момента. Трябва да направим едно уточнение. Потвърждавам и днес, че необходимият ресурс от индикативната стойност, необходим за ремонт и рехабилитация на второкласния път от Стара Загора до Раднево с дължина 40 км и индикативна стойност на проекта 26 млн. лв., е предвиден в рамките на финансирането, което имаме за рехабилитация на пътни отсечки по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020. Така че тези 26 милиона като ресурс са налични, проектът е приоритизиран в приоритетните пътни отсечки, които да бъдат рехабилитирани по тази програма, но говоря за второкласния път Стара Загора – Раднево. Какви са сроковете, които стоят пред нас? Управляващият орган на тази Оперативна програма отвори възможност за кандидатстване на Агенция „Пътища” с този и други проекти, с които иска да кандидатства за рехабилитация. През месец февруари Агенция „Пътна инфраструктура” ще подаде този проект за одобряване за финансиране по линия на Оперативната програма. Надявам се през тази година успешно да проведем процедурата за избор на изпълнител. В зависимост от това дали има, или няма обжалване, ще може да започне още тази година. Ако има обжалване, вероятно ще започне следващата година. Това е нещо, което аз към днешна дата няма как със сигурност да кажа. Със сигурност обаче финансиране има, проектът е предвиден, очаква се да бъде одобрен, да бъде проведена обществена поръчка, да бъде избран изпълнител, който да извърши тази рехабилитация. По отношение на втория път, който Вие цитирате – третокласния път Полски Градец – Тополовград – Устрем, който е с дължина 23 км и също има нужда от рехабилитация. Този проект също е предвиден в проектите, които трябва да бъдат рехабилитирани в следващите години. Той обаче не е толкова напред в списъка с приоритизираните проекти, тъй като списъкът е много дълъг.

обществените поръчки при избор на изпълнители да можем и проектите, които са по-назад в списъка, също да успеят да бъдат финансирани още през следващите години. Мога да потвърдя, че и за третокласния път, който е от Полски Градец до Устрем,

първият ми въпрос беше насочен именно за този път, а не за Стара Загора – Раднево. Раднево. Ако ми позволите, ще Ви покажа някои снимки от пътя, които наистина са плашещи, които съм направил по време на месната кампания, с цел да ги видите и да разберете. Надявам се да вземете под внимание състоянието на пътя и сериозните опасности, които крие. Аз лично не Ви препоръчвам използването му, тъй като при разминаването на две коли може да се извърши Като народен представител от Хасковска област ще продължа да следя ситуацията и решаването на този казус, който се проточва твърде много време. Надявам се този път пътят да попадне по-напред в списъка, защото именно първия път, когато Ви зададох въпроса, ставаше дума за отсечката

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, моят въпрос към Вас е свързан с рехабилитацията и реконструкцията на

Известно е, че има проект за този участък, който беше изготвен от Агенция „Пътна инфраструктура” и Разрешително за строеж на областния управител на област Велико Търново № 35 от 17 ноември 2011 г., а през 2014 г. беше стартирана и процедура на изпълнител. С Решение на Общинския съвет в Стражица от същата година се наложи първо да бъдат изпълнени проекти от дейности за вътрешна канализационна мрежа в село Кесарево по сключен Договор № 04/321/00157, финансиран от Програмата за развитие на селските райони и Проект „Подмяна на уличен водопровод на път път ІІІ-4082 Чешма – Кесарево от републиканска пътна мрежа в участъка на село Кесарево”, финансиран от ПУДООС. Тези проекти бяха успешно изпълнени през миналата година и по този начин община Стражица успя да реализира частта от своите ангажименти, за да може да бъде направена реконструкцията и рехабилитацията на този участък от републиканската пътна мрежа. Освен това Общинският съвет със свое Решение 567 от 28 ноември 2014 г. пое ангажимент елементите на подземната инфраструктура от този пътен участък да не се реконструират за период от пет години след приключването на работата по ВиК-мрежата. В този смисъл моят въпрос към Вас, уважаема госпожо Министър, е – дълга е историята по отношение на реконструкцията и рехабилитацията на участъка от този този републикански път: след като са изпълнени вече ангажиментите на община Стражица, каква е готовността, за да може държавата да поеме и изпълни своите ангажименти по отношение на довършването на работата по този републикански път, който, както вече посочих, свързва две области, освен това е в много тежко състояние в момента и това затруднява движението на гражданите по този участък? Благодаря. За отговор – министър Павлова. проектът за рехабилитацията на този третокласен път има дълга история. Ако трябва да върнем времето, той беше в списъка с проекти, които можехме да рехабилитираме по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” в предишния програмен период. За съжаление, нямаше как да се случи това. Първо, преди всичко за това, което и Вие казахте, че там трябваше да бъде изпълнено изискването проектите и пътищата, които се рехабилитират, подземната инфраструктура да е подменена, а именно ВиК-инфраструктурата да е подменена, за да могат да бъдат рехабилитирани. Държа да отбележа също така, че ние осъзнаваме и подкрепяме Община Стражица и със средства от бюджета на Министерството на регионалното развитие. През миналата година два пъти допълнително осигурявахме средства от бюджета на МРРБ за дейностите, свързани именно с водопровода и канализацията на Стражица, именно за да може проектът да бъде довършен, защото и водопроводът, и канализацията бяха много важна инвестиция, която Министерството подкрепи.

„Регионално развитие” приключи през месец декември 2015 г., а договарянето по нея през 2013 г., а по новата оперативна програма, както споменах, ресурсът е по-малко. Общият ресурс за седем години е 380 млн. лв. като изискванията, включително от Европейската комисия към България, са да приоритизираме главни пътни направления, свързващи големи населени места преди всичко връзки към основни главни направления – магистрали, първи клас пътища. На този принцип са приоритизирани и проектите. Тук индиректно отговарям и на господин Иглев, защото, първо трябва да направим големите пътни направления, главните пътища – първи и втори клас, и тогава, ако остане ресурс, да се опитаме да финансираме поне частично част от третокласната пътна мрежа. Въпреки това, уважаема госпожо Бояджиева, Ви уверявам, че както след всяка зима, така и тази година през месеците март и април ние правим анализ на щетите по републиканската пътна мрежа след зимните условия, след химикалите, които се използват и средствата за почистване на пътищата. В програмата за текущ ремонт, изкърпване на пътищата след зимата – да, наистина ще е изкърпване, няма да е цялостна рехабилитация – се опитваме да включим пътищата, по които има има сериозен трафик, и пътищата, които имат сериозни компрометирания. Така че и това ще е един от пътищата, които ще анализираме и ще се опитаме по линията на Програмата за текущ ремонт и изкърпване на пътищата да направим някакъв поне частичен ремонт на тези участъци, или поне на най-компрометираните от тях. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател! Госпожо Министър, аз разбирам обективните обстоятелства, но и самата Вие посочихте, че този път наистина има дълга история и поет ангажимент от страна на държавата. Още повече, аз имам лични впечатления от от състоянието в момента. Трябва да Ви кажа, че състоянието на този пътен участък е окаяно. Както споделят местните хора и представителите на местната власт, скоро по него няма да може да се пътува. Важно е, разбира е, разбира се, освен всички ангажименти, които се поемат към приоритетните участъци, да се има предвид, че в тези райони живеят хора, пътуват ученици, доставят се стоки от първа необходимост. Особено в тежките зимни условия община Стражица беше една от пострадалите при последния сняг – в много затруднено положение, така че очакваме държавата да

Въпрос на народния представител Георги Божинов относно разработването на проект на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България. Заповядайте, господин Божинов. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Разработването на Проекта е в изпълнение

Между основните цели на Програмата е и подобряването на инфраструктурата. В първата й част трябва да бъдат включени приоритетни проекти за инвестиране от държавния бюджет в периода 2016 – 2018 г. Моят въпрос се отнася за тази част и не засяга частите „Координираща” и така наречената „Банка идеи”. Той е: на какви бюджетни средства може да разчита готовият и одобрен от Областния съвет интегриран Проект за основен ремонт на второкласната и третокласна пътна мрежа в област Враца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

трябва или не трябва да имаме повишаване на цената на винетката. И както казах, всички въпроси обаче са за пътища. Ако искаме да ремонтираме пътища, трябва да имаме приходи в бюджета, за да можем да реинвестираме в пътна мрежа. Така че на всеки един въпрос дотук и оттук нататък това може да бъде единственият отговор, който да дам. А по отношение на целенасочена инвестиционна програма – тя има за цел в най-слабо развитите региони – Северозападна България, в Родопите, в Странджа, в Сакар – планински и полупланински райони, да създадем и да идентифицираме такива проекти, които да направят възможното именно в тези региони за разкриване на повече работни места, да привлечем повече инвестиции, да създадем предприятия, така наречената включително и от Вас и аз Ви подкрепям, да, дори го наричаме реиндустриализация – това е целта на тази Програма. Целта е да набележим такива проекти, които с подкрепа от държавата за създаване дали на икономическа зона, дали за предприятия, навеждаща към конкретна индустриална зона, бизнес зона, дейност, инфраструктура, с която да подкрепим един потенциален инвеститор да дойде, да направи своята инвестиция и да разкрие работни места. Именно затова във фокуса на тази Програма в момента се опитваме да приоритизираме такива проекти, които ще създадат именно това. Ясно е, че този, както аз го наричам „уиш лист”, този голям списък с проекти, който виждаме зад тези милиарди, които стоят зад него, е едно добро пожелание. Но сега трябва да идентифицираме тези проекти за всяка една област, които биха имали най-добра добавена стойност, за да имаме там работни места, инвестиции, предприятия, за да създадем заетост. Образование и заетост са двете цели на тази Програма. Именно затова, предвид че все пак, за да разчитаме на бюджетен ресурс трябва да обосновем за всяка от тези области поне няколко твърди пилотни проекта, с които да направим това и това не са задължително пътища, защото, да, пътищата са важни. Без пътища няма икономика, ще кажете, и аз ще Ви подкрепя. Но не можем пак само в пътища да инвестираме. Трябва да инвестираме в пътна, но и в друга инфраструктура, с която да подкрепим тези зони и тези индустриални паркове. Така че предложеният Проект, който Вие цитирате – на община Враца, това са Враца, това са пътни отсечки, които трябва да бъдат рехабилитирани, както и много други пътни отсечки и в Северозападна България, и, за съжаление, на територията на цялата страна. Но целта на тази целенасочена инвестиционна програма е малко по-различна. Това не значи, че не трябва да търсим средства за пътища, но трябва да намерим инвестиции в подкрепа на икономиката, на бизнеса и на този тип дейности и условия за икономически директен растеж. Благодаря. Снимки ли са това? Това е разработката от Проекта. Само първа част, която трябва да е осигурена финансово с Бюджет 2016 – 2018. Вие не ми казахте колко има за тази Програма. Акцентирахте върху реиндустриализацията. С най-голямо уважение към Вас ще кажа, че този район претърпя допълнителен срив след парадигмата за шоково оттегляне на държавата, защото той целенасочено беше индустриализиран. И когато големият български държавник – Вашият дядо Георги Павлов, беше министър на химическата индустрия на България,

Че тази Програма ще развива комплексно. И понеже нищо няма да се случи – съизмеримо с това, което стана по онова време, искам да завърша с тези думи. Когато Ви критикуват, че сте имали такъв дядо комунист, отговаряйте им, че той е бил строител на България и тогава този район е процъфтявал. Поне това им казвайте на Вашите персонални критици! Дуплика, госпожо Министър? Няма да ползвате. Следва въпрос от народните представители Михаил Миков и Филип Попов относно изграждане на обходен път Димово – Ружинци. Въпросът на господин Михаил Миков е за пътя

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! За втори път поставям този въпрос. Същият беше поставен и на Вашата предшественичка от служебния кабинет. Тя ми отговори, но пътят остава в окаяно и тежко състояние. Отново ще Ви задам същия въпрос: кога ще бъде изграден обходният път при Димово – Ружинци, при все че той е част от международния пътнотранспортен коридор № 4? Благодаря Ви.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 Краткият отговор на Вашия кратък въпрос е: когато има осигурено финансиране. А иначе проектна готовност за изграждането на този път и в цялото му направление, направление, а именно направлението Видин – Монтана, е изключително важен пътен участък, за който сме инвестирали доста сериозен ресурс от средства за предпроектни проучвания, на Проект. Като част от това направление е и обходът на съответно Димово и Ружинци. Тук трябва да обърнем внимание на един факт. Вие ми зададохте този въпрос и преди, освен на моите предшественици. Трябва да направя едно много важно уточнение и съжалявам, че господин Миков го няма, за да чуе този отговор, защото аз смятам, че това е нещо, около което трябва да се обединим като консенсус в полза на гражданите, които живеят в региона на Видин, Димово, Ружинци и така По това цялото направление, което е важно и неговата стойност, ако искаме да изградим един магистрален участък, какъвто този регион заслужава, е една инвестиция от почти един милиард, ако искаме да направим това направление като магистрален участък. Предвид че финансов ресурс до този момент от европейските фондове за този участък няма, трябва да приоритизираме и да видим какво със собствени сили, със средства от държавния бюджет можем да направим. За мен лично, убедена съм и за Вас, предвид че задавате този въпрос с право, трябва да започнем от обхода на Димово. Тук идва един много важен момент. Вие знаете, че за обхода на Димово има два проекта. Единият – нека да го наречем малкия обход на Димово, това е един много стар Проект от 1962 г., той наистина е малък обход, който предвижда извеждането на трафика от града. Но паралелно с цел изграждане на автомагистрала по това направление в участъка Видин – Монтана, имаме инвестиран сериозен финансов ресурс за това да имаме цялостна магистрала, включително обхода на Димово, по различно, алтернативно трасе. Така че към днешна дата имаме два проекта: малкият обход на Димово, който е паралелен на бъдещия обход на Димово, който ще е част от магистралата. Затова нашето предложение и нашият апел към Вас включително е: да направим едно обсъждане и аз мисля, че трябва да се обединим около това, че е по-добре да направим големия обход на Димово –¬ част от автомагистралното направление Видин – Монтана, отколкото да правим малък обход, който е паралелен на тази магистрала. Защото трябва да имаме дългосрочната визия и цел, че трябва да изградим този магистрален участък. И двата обекта имат проектна готовност, имат и Оценка Оценка за въздействието на околната среда. Разбира се, текат обжалвания и по-добре е да отчуждим тези терени и тези земи, на които да бъде изграден големият обход на Димово като част от бъдещата магистрала, отколкото да правим паралелно два обхода на Димово, които ще са на доста кратко отстояние. Нашите усилия за 2016 г. са насочени в това да довършим парцеларния фонд, да довършим отчуждителните процедури, да приключат обжалванията по ОВОС в следващите седмици, месеци и да имаме един напълно завършен проект, и да инвестираме в този обход, който е по-целесъобразно да бъде големият обход като част от бъдещата автомагистрала. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Благодаря, госпожо Председател. Малък/голям проект – не знам, такъв проект беше стартирал през 2013 г. и се касаеше за 12 млн. лв.

По отношение на големия проект – да, имаше такъв проект, беше вкаран в Оперативна програма „Транспорт”, 2014 – 2020 г., за изграждане на високоскоростен четирилентов път София – Видин.

Затова казахте, че ще бъде, когато има средства. Очевидно за Видин и за Северозапада такива средства не се предвиждат. Иначе най-лесното е да правим планове, да правим стратегии, които обаче не са изпълнени с финансиране и със съдържание и хората да имат единствено очаквания. Тези очаквания обаче не са безгранични. Има някакви граници, някакви предели и е време, мисля, хората във Видинска област, в Северозапада да разберат, че и те са част от България и в крайна сметка за тях да се предвиди дори един малък проект – тези 12 млн. лв., за да спрат да им се рушат къщите от преминаващите там

На практика този мост води от Европа към никъде. От там не може да се мине. Не е оширен и жп транспортът, не може да премине влак през тунелите, въпреки че е включено в договора с Румъния да се оширят тесните участъци по жп линията и по пътя. Такова нещо обаче няма, България не изпълнява своите задължения. В крайна сметка от това страдат българските граждани и по-специално тези от Северозападна България. Благодаря. Дуплика? Няма да ползвате. Следва въпрос на народния представител Васил Антонов относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща община Левски, област Плевен. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър!

Ако трябва да говорим за състояние на пътната мрежа от този тип, искам да споделя, че именно този път може да бъде ползван като еталон за лошо състояние,

поне няколко причини, за да се пристъпи към по-бърза реализация на ремонта на този път, още повече за него има изграден и проект. Първо, този път отвежда движението от ферибота Никопол – Турну Мъгуреле по отношение на България и Румъния и свързва в същото време движението с пътя София – Русе, а оттам с неизградената магистрала „Хемус”. До голяма степен необходимостта от изграждането и ремонта на този път е по-голяма с въвеждането на новото депо в Никополска община, той става допълнително натоварен и

Моля Ви, ангажирайте се конкретно какво правим с толкова критичното състояние на път ІІІ – 304. Благодаря Ви.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 пътища, тези от третокласната мрежа основно са в лошо състояние и този път е един от тях. Понеже реферирахте към въпрос до мен преди няколко години, така както Ви отговорих и тогава – да, ще положим усилия максимално да бъде направено изкърпване. Тогава това и направихме – инвестирахме в в най-компрометирания участък от 12 км, от които 8,5 км са на територията на община Левски, 3 км – на територията на община Никопол, да бъде направено и студено фрезоване и да бъде направен ремонт на най-компрометираните участъци. цялостен ремонт, за който имаме и проект, неговата стойност е около 4 млн. лв., но това, което мога да потвърдя за момента – разбира се, че ние и през тази година, след зимния сезон, правим анализ, както казах, и ще направим ремонт на най-сериозните изкърпени участъци. Ако имаме увеличение на приходите, ако имаме достатъчно бюджет, разбира се, че поетапно ще рехабилитираме пътищата. За момента разполагаме с минимален бюджет, с който правим основно текущ ремонт, а именно изкърпване на определени критични

Уважаема госпожо Министър, определено заради обективността ми искам да потвърдя, че просто отговорът Ви не ме удовлетворява. По-важното е, че той не удовлетворява нашите съграждани от двете общини, а и не само тях. Вие не споменахте този път в отговора си за винетките, но всички български граждани по един и същи начин плащат своите данъци и своите такси. А Вие ми отговорихте, както преди повече от година и нещо, че съчувствате на населението в нашата област, но де факто нищо няма да се случи. Дори в някаква степен останах с впечатление, че и председателят на Народното събрание госпожа Цачева се изчерви при Вашия отговор,

и Вас, госпожо Председател, и госпожа министър Павлова, когато времето позволи, да направим оглед. Защото този частичен ремонт стотина тона асфалт, които се изсипаха там и това студено фрезоване, е още по-голямо компрометиране на участъка и нищо друго. Искам да Ви кажа, че от една година всеки петък петък има гражданско неподчинение на живеещите в този район и се блокира Русенския път при Българене. Убеден съм, че след днешния Ваш отговор следващият път блокирането ще бъде пред Вашето министерство, госпожо Павлова. Благодаря Ви.

са на обща стойност, колкото са общите приходи на Агенция „Пътища”, които получаваме като общи приходи за ремонт на пътища от цялата републиканска мрежа за всички области. Представям си, ако въпросите бяха повече. Те пак са за пътища и пак са необходими. Това доказва само едно: с тази агресия, която ние всички предизвикваме, трябва да се обединим и заедно да търсим решение. Решението е как преразпределяме средствата от бюджета за какво по-напред искаме да ги приоритизираме. Преразпределителната функция на държавата е насочена в определен вид дейности – социални, здравни и, разбира се, за пътищата. Основно обаче, както виждате, средствата за пътищата не достигат. Нали не си мислите, че като министър, отговорен за пътищата, не искам да ремонтирам и да рехабилитирам пътищата. Искам,

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: А иначе, казах: и за този път, и за много други пътища, които се нуждаят от сериозен ремонт, ще направим необходимото, ако имаме приходи, ако има увеличение на приходите от винетни стикери, ако има възможност бюджетът да ни подкрепи – да, ще направим ремонтите, които трябва да направим. пътищата от третокласната мрежа, които трябва да бъдат рехабилитирани, са над 6000 км. Нали разбирате – ресурсът е огромен, нуждите са огромни. Неслучайно има толкова много въпроси, но с това разполага бюджетът и толкова реинвестираме не защото не искаме, а защото харчим харчим толкова, колкото събираме и получаваме. Благодаря. Ще имате възможност след моята процедура. (Смях.) Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Подчертавам думата „уважаема”,

на мислене би трябвало да направите остра забележка на министър Павлова, че си позволява да коментира работата на Народното събрание, неговото присъствие, дали и колко депутати има тук. Най-вероятно това е илюстрация, че госпожата не разбира принципите и механизмите на парламентарния контрол. Не искам да спекулирам с това – дали разбира, или не разбира собствената си работа – това хората ще определят от отговорите, които даде на въпросите.

това вече е констатация на факт – 19 въпроса, на които дълго време, от края на месец ноември не е отговаряно, да определя темата и колко депутати има в парламента, без да разбира, че парламентарните питания и въпроси са от нашите избиратели към министъра и затова се предават на живо, за да могат нашите избиратели да чуят отговора на министъра, броят на депутатите в парламента в момента няма никакво значение, би трябвало да го прекъснете. Още веднъж Ви призовавам: в България вече всеки да се бърка в работата на другия, министър-председателя – в съдебната система, министрите – в парламента. Не го допускайте от висотата на трибуната в Народното събрание. Благодаря Ви. в края сме на пленарната седмица. Умората явно си казва думата. Ако трябваше да приложа цялата строгост по отношение на онова, което се изговаря от парламентарната трибуна, преди забележка към министъра трябваше да отправя такава към народен представител, който си позволи откровено да заплашва с гражданско неподчинение и протест, обръщайки се към министъра. ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ, от място): Съгласен Следва въпрос от народния представител Мариана Бояджиева относно довършване и ремонт на път III-403 Севлиево – Сухиндол – Павликени. Сухиндол – Павликени. Като гледам времето, има 16 минути в повече с декларациите от двете парламентарни групи, това е последният въпрос за днешния парламентарен контрол. Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Моят въпрос към Вас е свързан с довършването на ремонта на пътя Севлиево – Сухиндол – Павликени. Ще припомня, че ремонтните дейности по този републикански път

За най-голямо съжаление, при Вашето правителство ремонтните дейности бяха прекъснати, като в първата част от ремонта бяха усвоени 2 млн. лв. Искам тук да припомня, че хората от десетилетия очакваха ремонта на пътя, защото беше в твърде амортизирано състояние. Сега има път от 12 км, който е добре ремонтиран и в добро състояние в половината от него и недовършен в частта към община Павликени. Трябва да кажа, че по-голямата натовареност на пътя е именно в неремонтираната част, защото там освен граждани се придвижват стоки и има постоянно движение на училищни автобуси към селата от община Павликени.

какъвто наистина беше направен в половината участък? Де факто тук става дума за нещо започнато и би било неправилно да бъде оставено в състоянието, в което се намира в момента неремонтираната част от пътя. Позволявам си да кажа, че Вие се обърнахте към нас, че днес сме поставили много искания за средства. До този момент, поне за регионите в Северна България, откъдето ние Ви задавахме въпроси, не поехте ангажимент по отношение на проблемите, които поставихме пред Вас. Благодаря.

необходимост от ремонт. Общата му дължина е 11 км, ремонтирани са 5 км, остават около 6 км да бъдат ремонтирани. Стойността на довършителните работи за този участък е 2,3 млн. лв., които не са били осигурени с онова постановление. Ако казвате, че по-натоварената част от пътя не е ремонтирана, това означава лошо планиране към онзи момент на колегите, които е трябвало да планират и отговарят за това. Щом онова е била по-натоварената част, може би е трябвало да бъде започнато от нея. Защо не е направено, не мога да кажа. Това, което мога да кажа, както отговорих на този и на предишните въпроси, е, че всичко зависи от възможностите на бюджета, с който ще разполагаме тази година. Дали ще можем частично, или изцяло да ремонтираме пътя и всички останали пътища, за които имахме възможност да чуем в рамките на днешният ден като желание и намерение – те са както желание и намерение на уважаемите народни представители, но така са и наше желание. Само днешните пътища са стойност 80 милиона, а нуждите са огромни. Вместо да ремонтираме 2000 км годишно, колкото би трябвало да правим, за да можем в годините да оправим пътищата, ние ремонтираме около 100 км. Това са възможностите на бюджета. Благодаря.

е правилно да бъде завършен, защото нещата не могат да се оставят наполовина. В същото време Вие наистина говорихте тук за нашите искания, но ще повторя: не чухме нито един ангажимент, ще се свърши ли нещо в районите, от които ние сме избрани в Народното събрание, на фона на това, че непрекъснато казвате, че няма средства. Не може в тази ситуация да няма поне един ангажимент, който да бъде поет по исканията, които днес се отправиха в парламентарния контрол. Оставам все пак с надеждата, че тези

Колеги, с това парламентарният контрол за днес приключи. Следващото редовно пленарно заседание е в сряда, 27 януари 2016 г., с начален час 9,00 ч. Закривам пленарното заседание.